griješi, malo zna a puno griješi primit će malo batina, odgovornost ima veliku a malo griješi primit će puno batina. To je rekao Isus i to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

Uvažene zastupnice i zastupnici. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja je stupio na snagu 1. siječnja 2020. g. Zakonom je u pravni poredak RH preneseno 9 direktiva te je uređen okvira za provedbu niza akata EU u području klimatskih promjena i zaštiti ozonskog sloja. S obzirom da je od donošenja zakona, na razini EU donesen niz podzakonskih akata koji su obvezujući i direktno primjenjivi u svim državama članicama EU, u svrhu osiguranja njihove pravilne primjene, predloženim izmjenama i dopunama ćemo nastojati to i omogućiti. Naime, ove izmjene i dopune se odnose na paket tzv. besplatnih emisija definiranih po čl. 5 ovih izmjena i zakona, gdje smo nastojali propisati način izvršenja obaveza povrata prekomjernih količina emisija jedinica operaterima postrojenja, dakle ono što dobiju u paketu pa ne iskoriste, morali smo napraviti jedan mehanizam kako osigurati da se državi to vrati, odnosno propisati i postupak ukoliko operater postrojenja, znači neka tvornica, itd., ne izvrši povrat prekomjerno dodijeljenih emisija jer to do sad, ta dva, te dvije činjenice nismo imali u postojećem zakonu dovoljno jako regulirani. 2 ovih izmjena, prijedloga izmjena i dopuna zakona ažuriran je popis direktiva i ostalih EU akata. U čl. 30, 37, 56 i 57 izmijenjeni su rokovi vezani za besplatnu dodjelu i prodaju emisijskih jedinica. Operater postrojenja je pravna osoba koja upravlja postrojenjem, koje obavlja djelatnost za koju je morao ishoditi dozvolu za emisije stakleničkih plinova, to su uglavnom postrojenja za proizvodnju električne energije, keramike, stakla, čelika, aluminija, gnojiva, cementare, vapnare, itd., kojih ovog trenutka u RH ima 41. Naime, postojećim odredbama zakona proces besplatne dodjele emisijskih jedinica uvjeti u e-Sustavu teče na sljedeći način, ja ću samo kratko proći kroz postojeći sustav da vidimo razliku, operateri postrojenja do 15. siječnja svake godine dužni su dostaviti ministarstvu verificirane podatke o proizvodnji za prethodnu kalendarsku godinu i taj verificirani podatak o količini proizvoda .../Govornik se ne razumije./... prošle godine je osnovica za matematički izračun za dodjelu besplatnih jedinica. Ministarstvo provjerava dostavljene podatke koji su osnova za izračun besplatnih jedinica za tekuću godinu i prosljeđuje ih EU komisiji na konačno odobrenja. Ministarstvo preliminarno besplatno dodjeljuje emisijske jedinice do 28. veljače. Operateri postrojenja do 30. travnja moraju predati iznose emisijskih jedinica u registar Unije koji odgovara njihovim ukupnim emisijama iz postrojenja iz prethodne kalendarske godine, ako su emisije više od iznosa emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno razliku trebaju kupiti na tržištu. To je sadašnje stanje. da su u međuvremenu na razini EU donešene dvije nove direktivne s izmjenama u sustavu trgovanja emisijskih jedinica ovim izmjenama zakona će se prenijeti i dio odredbi direktiva koje se odnose na rokove za dodjelu i predaju emisijskih jedinica u registar unije. Tako, Člancima 30., 56. i 57. izmijeniti rok za dodjelu emisijskih jedinica sa 28. veljače na 30. lipanj te predaju emisijskih jedinica s 30. travnja na 30. rujan što će omogućiti operaterima postrojenja više vremena za kupovinu jedinica kojima će pokriti emisije u prethodnoj godini. Naime, operaterima praksa je pokazala da operaterima treba dati prostora kako bi oni izvršili u prvom mjesecu proveli invertarizaciju svoje proizvodnje i da rezultat te inventure i popisa dakle proizvedenih količina roba bude onda relevantna osnovica za dodjelu a to nisu mogli do 15.1. po postojećem zakonu. Zato smo taj rok prolongirali do 2, do sa 30, 28. veljače na 30. lipanj. Također se u Članku 37. pomiče rok za predaju verificiranih podataka o proizvodnji za proteklu kalendarsku godinu potreb… potrebnih za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica s 15. siječnja na 31. ožujak, dakle da se izvrši, provede inventura, popis redovan i onda se to šalje u komisiju i to je onda osnovnica za izračun besplatnih jedinica. U Članku 33. i 34. precizirane su odredbe kojima se obvezuje operater postrojenja na obavještavanje nadležnog tijela o prestanku obavljanja djelatnosti kojom se ispuštaju a za koju moraju imati odgovarajuću dozvolu te prestanak besplatne dodjele emisijskih jedinica. Dakle, ovom izmjenama smo uredili mehanizam obavještivanja dotad, dosad u postojećem zakonu oni nisu imali obavezu da, da obavijeste ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti, a samom logikom zaštite besplatnih jedinica je bilo potrebno utvrditi taj mehanizam obavještivanja i donošenja rješenja na gubitak prava za dodjelu besplatnih jedinica za, za ubuduće vrijeme. Člankom 36. briše se, Članak 36. briše se jer je prestao važiti EU propis. Dodaje se novi Članak 37a. kojim se propisuje postupak povrata prekomjerno dodijeljenih emisijskih jedinica. Naime, dodjela emisijskih jedinica koje se besplatno dodjeljuju u okviru ITE sustava gospodarstvu koje je uključeno u ITE sustav iznimno financijski važno uslijed sve viših cijena emisijskih jedinica na tržištu. Jedinice se preliminarno dodjeljuju na temelju verificiranih podataka od operatera, međutim konačna količina se utvrđuje u procesu kontrole Europske komisije. Predloženim izmjenama zakona osigurat će se način povrata prekomjerno besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica operaterima postrojenja u okviru ITS-a. Rok za izvršenje povratka, obavještavanje operatera od strane nadležnih tijela te donošenja rješenja u upravnom postupku o novčanoj naknadi u slučaju neizvršenja povrata emisijskih jedinica, iznosu novčane naknade, načinu plaćanja te svrsi uplaćenih novčanih sredstava. Radi se o značajnim financijskim sredstvima jer se cijena emisijskih jedinica, jer su cijene Isto tako brišu se odredbe koje se odnose na propise EU koji su prestali važiti i konačno usklađuju se novčani iznosi koji su bili iskazani u kunama, pretvaraju se dakle iskazuju se u eurima, a što se tiče e-savjetovanja ovaj ove izmjene zakona su bile 30 dana na e-savjetovanju od 18. kolovoza do 17. rujna 2023. godine. Tijekom provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zaprimljena su svega tri opća komentara koja se nisu odnosili na meritum ovoga zakona. Prema tome i ostala tijela su dal… državne uprave su dala svoje mišljenja i onda je dakle ovo je onda konačan prijedlog ovih izmjena zakona. Dakle, ovo je zakon tehničke prirode, nismo ulazili u meritum jer mi ne možemo ulaziti u meritum kao članica EU ni kao članica ITE sustava. Ovo je bilo ponavljam potrebno bilo donijeti zbog toga da ove ne…, još uvijek ove nepoznanice u sustavu dodjela besplatnih emisija, povratu veće količine emisija nego što je, što je potrošeno kako vratiti odnosno kako penalizirati nedosljedne i neuredne operatere koji ne vrate, ne ispune svoju obvezu povrata viška emisija. Hvala

su uključena 26 operatera sa 44 postrojenja te 3 operatera zrakoplova u sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Da li imate podatak kolika je vrijednost bila toga trgovanja u sustavu u emisijskih plinova i ako možete razdvojiti koliko je besplatno dodijeljeno, a koliko su oni morali dodatno kupit na dražbi. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle, u MTS je uključeno kao što sam rekao 41 postrojenje u RH u 2020. godini i ono je imalo emisija 6,5 milijuna tona CO2 ekvivalenta. Besplatno im je dodijeljeno 3,4 milijuna tona bespl… CO2 ekvivalenta. Znači da su na tržištu imali kupiti 3,1 milijun tona za što su izdvojili oko 241 milijun eura uz prosječnu cijenu tona, prosječnu cijenu emisije tad 2020. je ona bila 80 eura po toni, već je došlo dakle na 80 inače će reći da je 2018. recimo ona bila 10 eura.

Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče možemo reći da je okosnica izmjena ovog zakona zapravo integracija provedbene uredbe donesene 2019., a s obzirom da je zakon tako nekako u to vrijeme donošen ta uredba nije integrirana u sam zakon iako mene brine kako je onda postupak funkcionirao s obzirom da se uredba odnosi na razdoblje od '21. do '25., dakle mi smo morali po nečem postupati pa me zanima evo kako smo se mi nosili sa nedefiniranim postupkom što se tiče tih besplatnih emisija i tek sad unosimo dijelove te uredbe u zakon. Međutim, ono što mene još više interesira je zbog čega se u pisanom obrazloženju, a niti u usmenom osvrnuli na jednu izmjenu koja se tiče Članka 87. gdje se briše obveza pravnim osobama da prilikom zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti Centra za prikupljanje, obnavljanje i uporabu, oporabu kontroliranih tvari i floriranih stakleničkih plinova mora zadovoljiti uvjet da imaju zaposlenog čovjeka visoke stručne spreme tehničke struke. Zbog čega je tome tako i zašto to mijenjate uopće? **Reiner, Željko Zahvaljujem se uvažena zastupnice. Ne znam da li ćete biti zadovoljni mojim odgovorom ali svi su, sustav je funkcionirao na neki način nismo imali problem sa dosadašnjim funkcioniranjem sustava prije ovih izmjena. Način kako je funkcionirao s obzirom na besplatne dodjele emisija prevelik broj ili povrat neiskorištenih emisija. Dakle, to je funkcioniralo u okviru našeg sustava i i operateri koji su dobijali takvu vrstu besplatnih jedinica nisu iskor… korektni su je u rokovima Dakle, mi nismo imali taj problem sa operaterima. Međutim, u ove izmjene smo ušli kako bi to i formalizirali kroz izmjene zakona, kako bi cijeli taj postupak bio lege artis. Ponavljam opet, dosadašnji operateri su se ponašali vrlo profesionalno i korektno, naravno to je bilo u njihovom interesu jer da su se ponašali drugačije u narednoj godini bi vjerojatno onda imali određene posljedice u dobijanju novog paketa emisija i gospodarenju sa tim besplatnim emisijama.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner. Poštovani državni tajniče, države na europskom kontinentu zagađuju zrak s emitiranjem CO2 Njemačka 25%, Francuska 15%, Italija 10%, Poljska 12%, Španjolska 10%, Nizozemska 4%, Portugal, Mađarska, Danska, Švedska, Austrija 1%, Hrvatska manje od 1%. Dakle, to su službeni podaci imam sve, poslije argumentirat ću imat ću pa evo zanimljivu raspravu. Ono što mene brine razvija se čitava jedna savjetodavna grana koja će okretati stotine tisuća eura da ne kažem milione eura na pružanju izračuna proizvođačima i savjetima oko njihova ugljičnog otiska. Opet harač briselskih činovnika potpuno odcijepljenih od naroda. Dakle, nije problem u tome da mi trebamo učiniti sve što možemo, naravno da sačuvamo planet, ja ću biti vrlo jasan u svom govoru, ali jer se mora baš na svemu zarađivati, na svemu produbljivati administraciju, na svemu okretati lovu. **Reiner, Željko Uvaženi zastupniče ne znam da li sam baš pravilo razumio vaše pitanje u kontekstu ovih izmjena, ali ako imamo visoke ambicije da do 2030. godine imamo smanjenje stakleničkih plinova na 55% što nije malo, a još više ambicija 2050. da potpuno isključimo dakle onda to vjerojatno da mora se uspostaviti prethodni mehanizam kontrole takvog jednog sustava i vjerojatno taj mehanizam onda ima i nekakve svoje troškove. Ja da li su to briselski činovnici ne ja o tome sad ne mogu govoriti, ali definitivno mi smo kao država dio tog sustava. Mi moramo poštivati pravila tog sustava ne možemo funkcionirati izvan njih ako želimo postići ciljeve, a želimo jer smo si to i zadali našim dokumentima. Dakle, 2050., 2030. minus 55% nije mali zadatak i naravno da će to koštati i naravno da traži investicije i naravno da traži jednu ozbiljnu politiku.

tko iole promatra stvarnost vidi da i koji ima određeni broj godina da višu ljeta kao što su nekada bile, ni zime, znači briga za okoliš, razumno planiranje ekologije je ono što svaki ja bih rekao normalan čovjek prihvaća. Međutim, ako pogledamo posljednjih 50 godina imali smo katastrofičnih najava tako primjerice 1971. do '90.-tih godina zbog uporabe fosilnih goriva govorilo se da nas čeka ledeno doba. Od '90.-te do danas se više govori o naglom klimatskom zatopljenju koje niko ne negira, ali htio bih samo naglasiti da često puta se od ovih stvari o kojima treba govoriti stvara se određena ideologija i plaši se možda ljude i velikim katastrofama što i sami znanstvenici nisu između sebe jednoglasni.

rizika o klimatskim promjenama s kojima se suo… s kojima je suočena i s kojima će se suočavati. Zato je 2020. usvojila i Nacionalnu strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2040. s pogledom na 2070. koja obuhvaća više sektora, dakle ona je multisektoralna i ovaj da praktički sadrži 8 sektora, analiza, provedbe mjera itd., dakle radi se o jednoj vrlo ozb… vrlo ozbiljnom dokumentu i dokazuje da je Hrvatska svjesna sa suočenim rizicima. Inače imamo i određenih projekata koji u tom pravcu idu, to su imamo i dobru suradnju sa Ravnateljstvom civilne zaštite vezano za hrvatsku platformu za smanje rizika od katastrofa, imamo projekat i METMONIC vezan za našu meteorološku mrežu dakle država se priprema na određene rizike klimatskih promjena. **Reiner, Hvala vam lijepa poštovani g. državni tajniče. Da, suglasan sam sa poštovanim zastupnikom Miletićem, Bruxelles okom, Zagreb skokom, jedno pitanje, ispričavam se. Iz e-Savjetovanja želio bih da nam ako je moguće razjasnite, vidjeli smo u e-Savjetovanju, vezano naravno uz ovo prvo čitanje, primjer, odnosno tvrdnju da toplana Karlovac prema izvješću FINA-e plaća 6 puta veći iznos nego godinu prije, što im je prouzročilo gubitak od 6 milijuna kuna, budući da trenutno nemam drugih izvora, imate li možda informaciju koliko je ta informacija točna i ako je, kako na nju možemo gledati u svjetlu ovih zakona, odnosno odluka koje moramo inkorporirati u naše zakone? Hvala.

svog pogona, oni moraju, mislim da smo nešto i dogovarali, da ćemo određeni dio pomoći im na način sufinanciranja modernizacije njihovog pogona iz modernizacijskoga fonda. Dakle to je jedan postupak koji je otvoren i oni trebaju aplicirati na modernizacijski fond sa određenim rješenjima, tehnološkim rješenjima kako bi smanjili emisije iz karlovačke toplane, a mislim da smo razgovarali na tu temu mislim da prošle godine je taj problem kod nas otvoren. između klimatskih promjena i načina zbrinjavanja otpada, logično bi bilo zaključiti da je, da su aktivnosti vezane za zbrinjavanje otpada ovom ministarstvu bitne, iako su se promijenila već 3 ministra. Logično bi bilo zaključiti da će ministarstvo odgovarati na upite građana izabranih izabranih predstavnika na lokalnoj razini kad se obraćaju ministarstvu vezano za problem zbrinjavanja otpada u njihovoj sredini. Međutim, iako su izabrani vijećnici nezavisne liste Vrime iz Segeta kraj Trogira opetovano slali upite u ministarstvo, nikakav odgovor još nisu dobili. Na prvi put im nije odgovoreno, a naknadni upiti, zamislite, ne prolaze jer su inboxi u ministarstvu puni. Zašto? Je li se HDZ-ovo ministarstvo ne želi baviti s potencijalnim muljažama HDZ-ovog načelnika, recite mi, što trebaju izabrani vijećnici napraviti kako bi im ministarstvo odgovorilo na službene upite? Mile (SDSS)** Zahvaljujem se na pitanju uvaženoj zastupnici iako je ovo van konteksta ovih izmjena jer emisije sa odlagališta su izvan sustava ITS-a, dakle nisu predmet .../Govornik ovih izmjena zakona. Da li je postoji određeni šum u takvoj vrsti komunikacije, ne znam, mogu pretpostaviti razloge .../Govornik se ne razumije./... i mogu provjeriti, ali ako je, tvrdim vam sigurno da ne postoji stav ministarstva koje kaže predstavke ovih grupe građane ćete primiti, a ove grupe građana nećete primiti, dakle takav stav ne postoji, evo, mogu vam, mogu reći neka pošalju meni na moj mail pa ću ja to dalje proslijediti službama na obradu, ali sigurno ne postoji zvanični stav ministarstva zato što je netko pripadnik jedne političke opcije u odnosu na druge, preferirajte ih u komunikaciji ili ne. To ne postoji. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče. Dakle u Saboru smo 2020. g. usvojili Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama. Jedna od prioriteta u toj Strategiji, između ostalog je i bilo, osnivanje centra za klimu, kakav postoje u mnogim europskim zemljama. Funkcija takvog centra je da se prikuplja sve relevantne podatke i u skladu s njim upravlja programima vezanim za klimu te da povezuje sve čimbenike u tom procesu preko lokalnih poduzetnika, preko lokalnih uprava do poduzetnika i građana, što je izuzetno važno da dobiju pravodobnu informaciju, da omoguće da imaju uvid, da imaju nekakva relevantna rješenja. Mene zanima, evo, sad smo već početak 2024. g., gdje smo s tim centrom, što tu namjeravamo, kako razmišljamo, što ćemo činiti dalje? Hvala lijepo. Zahvaljujem se uvažena zastupnice Mrak-Taritaš. Dakle i mi dijelimo vaše mišljenje da je centar za klimu potreban. Radimo na formiranju centra za klimu, nije ga jednostavno formirati niti u kadrovskom odnosno stručnom smislu niti u materijalnom, dakle gdje ga locirati, koliko će to koštati i sve to skupa, mislim da će ono biti predmet sljedećih izmjena, koje koje pripremamo ozbiljnije izmjene ovog Zakona, sveobuhvatnije ustvari i mislim da će centar za klimu profunkcionirati. Dakle imamo ideju gdje bi to trebalo biti i tako, ali neću sad ići u javnost sa tim jer nije još ideja formirana do kraja. Uglavnom centar za klimu, jednako razmišljamo kao i vi, izuzetno je potreban u nekakvom stručnom smislu funkcioniranja službi u ministarstvu i upravi za klimu. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče. Ovim izmjenama i dopunama zakona prenosimo još 2 direktive EU, pa možete li pojasniti što to znači i što će to značiti za budućnost? Hvala. **Reiner, Željko Zahvaljujem se uvažena zastupnice. Dakle ono što naš čeka u budućnosti, ono što nas čeka u budućnosti jeste 2027. u ITS sustav će ući i cestovni promet i zgradarstvo i laka industrija i brodarstvo. Kad govorimo o brodarstvu, to su brodovi ispod 5 hiljada tona, preko tog cenzusa, tonaže je nekih 30 brodova koji već ove godine moraju popisivati svoje emisije, predavati '25. da bi dobili dozvolu za rad i kako bi '27. oni bili u sustavu ITS-a, ovi preko te tonaže. Ispod te tonaže imamo nekih 147 plovnih objekata koji neće biti u sustavu, ali će morati voditi evidenciju svojih emisija. Isto tako kao društvo ćemo morati biti spremni da će i zgradarstvo, dakle zgrade, potrošnja energije u zgradama biti dio ITU sustava kao i promet…/Upadica Reiner: Hvala./…. To se neće odnosit na građane nego na operatere, snadbivače energije i goriva. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kao što ste rekli ove izmjene i dopune zakona se uglavnom odnose na usklađivanje sa pravnom stečevinom EU, trebalo je otkloniti neke nejasnoće i neke nepravilnosti i uskladiti novčane iznose prekršajnih odredbi. Međutim, ovaj zakonski prijedlog vjerujem kao što je prošao na svom matičnom tijelu, nije bilo glasa protiv, tako će sigurno proći i u ovoj sabornici. Ali možemo reći za sve zakonske i podzakonske akte koji se odnose na klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja su kvalitetne i dobre, međutim problem je provedba i financiranje. Tko bi i što trebao napraviti kako bi mi bili što bliže cilju? Znamo da tu ima određenih problema u financiranju i kad su u pitanju JLS, pa evo vaš savjet što bi to bilo prioritetno i tko bi to trebao učiniti?

koje valja iskoristiti. Dakle Modernizacijski fond se odnosi na modernizaciju industrijskih pogona vezanih za energetiku uglavnom najvećim dijelom. Tu imamo kapacitet od nekih milijardu, milijardu-milijardu 300 milijuna eura. Imamo Inovacijski fond, sam po sebi govori šta mu je suština, dakle inovacijska rješenja u sustavu. To je negdje isto oko, oko milijardu i nešto ako se ne varam. I imamo jedan Socijalni fond koji se priprema za budućnost dakle EU je višak određenih emisija stavila u rezervni fond kako bi se na taj način amortizirale negativne tendencije na tržištu emisija i spriječili…/Upadica Reiner: Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, EU si je postavila cilj postići klimatsku neutralnost do 2050.g. i sad kad malo čovjek gleda i priprema se jel za ovu raspravu onda vidimo da su postavili nove nacionalne ciljeve, kako postići smanjenje emisije stakleničkih plinova. Prvo je bila jedna, jedni ciljevi do 2030.g., sad su drugi ciljevi i sad je Hrvatska u onoj prvoj turi imala cilj smanjiti za 7%, a sad je po novome 16,7%, druge države su …/Govornik se ne razumije./… 40 na 50% razlike su jel. Što mi kao RH činimo, koje konkretne korake da se približimo tom cilju odnosno da ga ostvarimo i hoćemo li ga ostvariti i koliko sredstava ulažemo godišnje,

povećani postoci su znak povećane ambicije svake države, pa i naše države. U klimatskim politikama, imamo niz aktivnosti, niz fondova, niz mjera kojima nastojimo utjecati na, na, na poboljšanje situacije u klimatskoj politici. Tu bi se trebalo nabrajati koji su to projekti iz Modernizacijskog fonda, iz Inovacijskog fonda, dakle Fond za zaštitu okoliša tako investiranje u, u projekte električnih vozila, punilica, elektropunilica itd.. Dakle, prema našem integriranom planu klimatski i energetski integrirani plan, dakle mi moramo poduzeti određene mjere. Mi radimo na tome i trebalo bi mi dosta vremena da prođem kroz svaki od ovih…/Upadica Reiner: Hvala./… od ovih projekata da se vidi kolika je to ozbiljna aktivnost …/Upadica li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Mosta poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS g. Reiner, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani i vrijedni državni tajniče sa svojom suradnicom, poštovani vladajući i poštovane kolegice iz oporbe i dvoje kolega. Kolegice, vrijedne kolegice iz oporbe, jel dobro? Dakle, malo ću govorit drugačije, volim tako govoriti, pokušavam uć u temu s neke druge perspektive, malo se to shvati, malo ne, ali na koncu to i nije moj problem. Naš problem je što se stalno nekako mnogi od nas žele svidjet svima, ko god se želi svidjet svakome dovodi se u opasnost svidjeti se nikome i to je životna istina, čak da prodajemo sladoled ne bi se svidjeli svakome jer ne vole svi sladoled vjerovali ili ne. Dakle, ispred nas imamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. Zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Čuli smo ovdje ako bi htio bit grub onda bi rekao uredba naredba, poslano, možeš samo reć na zapovijed i to je to, nema tu puno filozofije. ja bih htio dat jednu drugu sliku i pokušat ću ovaj bit jasan i koncizan. Klimatske promjene jesu problem s kojim se suočavamo, dakle klimatske promjene jesu problem s kojim se suočavamo. Koji su sve uzroci? Ljudi su, barem se meni tako čini, zauzeli nekako dva tabora i bez dijaloga se vode pljuvanja iz jednog u drugi i o tome ću nešto kasnije reći. Ako vi pitate mene kao Marina Miletića i člana Kluba Mosta u HS ja bi, i to ću argumentirati, ja bi vam ovako rekao. Mi imamo puno ozbiljnijih problema od klimatskih promjena, demografski slom hrvatskog naroda, iseljavanje hrvatskog naroda, nepostojeće politike, niti Strategije o stranim radnicima u našoj zemlji, o ilegalnim probijanjima granice, duboka korupcija koja je prožela gotovo svaku poru društva na koju nažalost šute i oni koji ne bi trebali šutjeti, a mislim na vjerske vođe. Šuti se pajdo, kako se neće šutjeti. Besramni kapitalizam, moralno propadanje, zdravstveni sustav koji je u ogromnim problemima, odgojni i obrazovni sustav koji vapi za istinskom reformom, neučinkovito pravosuđe, nedostatak kvalitetnih programa sporta i rekreacije i onda problemi koje imamo svi s gospodarenjem otpadom. I onda kad kao država uredimo sve ovo navedeno potpuno se slažem da se pozabavimo i pitanjem globalnog zatopljenja i ulogom našeg naroda u utjecaju na rast ukupnog CO2. CO2 plina ima u atmosferi 0,03%, od čega čovjek ima utjecaj na CO2 u atmosferi čak 4%, ovo su službeni podaci, dakle čovjek ima utjecaj od 4% na tih 0,03%. Koliki je to onda točan utjecaj? Koliko se određene promjene događaju radi varijabilnosti klime, prirodne fluktuacije, promjene u klimatskim promjenama u uvjetima na zemlji u periodu npr. kraćem od nekoliko godina ili unazad nekoliko tisuća godina, ciklusi toplih i hladnih perioda, ledeno doba, interglacijacijski periodi, klimatske oscilacije? Atmosferu čini smjesa plinova koji okružuje zemlju i sudjeluje u njezinoj Osnovni sastojci zraka, dušik 78%, kisik 20, argon 0,93, vodena para od 0 do 4%, ugljični dioksid 0,03% i u neznatnim količinama drugi neki spojevi. Zemlja apsorbira energiju sunčeve svjetlosti, no zbog zagrijavanja površine ona također emitira energiju u obliku infracrvenog zračenja u svemir. Staklenički plinovi su oni plinovi koji zadržavaju toplinu na zemlji, te utječu na zagrijavanje planete, a njihovo je povećanje u atmosferi u korelaciji s recentnim porastom globalne i o tom sve možemo razgovarat, slažem se. No isto tako kad ne bi bilo stakleničkih plinova zemlja bi bila prehladna za život, dakle kad ne bi bilo mi tu ne bi mogli živjeti. Koliko države na europskom kontinentu zagađuju zrak s emitiranjem CO2? Njemačka 25%, Francuska 15%, Italija 10%, Poljska 12%, Španjolska 10%, Nizozemska 4%, Portugal, Mađarska, Danska, Švedska, Austrija 1%, Hrvatska ispod 1%, Ukrajina na području Europe 10%, Rusija na razini svijeta 7%. Dakle, mora znati Kina i Indija same truju planet je li ako se mogu tako izraziti 60% ukupnog zagađenja. Amerika 20%. Dakle, imate Kinu, Indiju, Ameriku, vi ste na 80%, to su znanstveni podaci, dodate Rusiju 7% na razini svijeta, 87% svog zagađenja rade ove zemlje. Znate li koji su najveći zagađivači? Ratovi. Zašto onda moćnici dopuštaju ne samo gomilanje vojske nego ratove, zašto dopuštaju ratove? Brinemo se o ekologiji, zaštiti planete. Pa jel vi znate koliko jedan 40-tonski dizel motor tenka ubije planetu u jednom danu? Ne pričamo sad o ubijanju ljudi. Ma o čemu mi pričamo? Koliko su zemlju zagadili ratovi na području Gaze? Koliko su zemlju zagadili ratovi na području Ukrajine i svi nesretni ratovi gdje god se vode? Koliko zemlju zagađuju licemjerni milijarderi koji se vozikaju svojim jahtama po morima, a onda od nas traže da bicikliramo ili predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koja koristi privatni avion za putovanje iz Beča za Bratislavu na relaciji od 56 km? Dakle, da je ta famozna predsjednica Europske dakle komisije, a preporučuje građanima vožnju vlakom, sjela u vlak, došla bi za 50 minuta na taj sastanak. Koji su to licemjeri i fejkeri. Dakle, kakve savjete slušati od ekipe koja uredno dođe sa stotinjak zrakoplova na Konferenciju o klimatskim promjenama. Elite od naroda traže da pređemo na bicikle, dizanje kredita, kupovinu skupocjenih električnih automobila kojima za par godina baterija padne do 30%, pa u bunkeru možete slobodno đirat agregat za punjenje one na benzin da ste što više eko osviješteni kad vam automobil crkne 35 km od kuće, elita će se i dalje vozikati zrakoplovima i na najbliže relacije, ljeti će uživati u svojim jahtama koje uništavaju eko sustav dok se vi pržite na suncu na načičkanoj plaži s jeftinim gemištom u Rijeci, ako uopće možete doći na more. Ja živim na moru, ja sam Riječanin, pa je meni barem to lakše. Dakle, klima se mijenja i to nije sporno, klima se mijenja i nije sporno i bilo bi dobro da o tome razgovaramo, da o tome argumentiramo, dakle svoje stavove i razmišljanja. Ali je prevara ta da opet to mafija s kravatama koristi za vlastitu financijsku korist. Razvija se čitava industrija nepotrebnih savjetnika, ureda, popunjavanja briselskih obrazaca, formulara o ugljičnom otisku, opteretit će se proizvodne tvrtke, proizvođači će fasovat sa silnom administracijom i penalima kako bi spasili planet. Dakle, pa mi moramo paziti da što manje zagađujemo planet, zagađenje je sveprisutno i to nije sporno, ne znam dal me razumijete, narodu govorim. To mi je najbolje kad me pitaju ljudi na društvenim mrežama, kome govoriš, u saboru je ne znam 10, 15, 20 ljudi ili troje ili nitko, neki su na mobitelima, neki čitaju, pa jel vi stvarno mislite da mi kad govorimo ovdje, šta promijenit ću nekog drugoga iz neke druge političke opcije? On će poslušat Marina Miletića i reći će ajmo doživio sam prosvjetljenje, podigla mi se razina svijesti, prelazim danas u Most ili bilo gdje. Pa dajte molim vas. Dakle, tu su vam rovovi i ovdje, ljudi ovdje sjede ja ću reći nažalost utaboreni u svom rovu i spremni na sve samo da ne izgubi ovu stolicu na kojoj sjedi. Ja govorim vama narode. milion tisuća 673 tisuće, milion i 673 tisuće koji dosad niste izlazili na izbore, a moć je u vašim rukama. Vama ja govorim, probudite se dok još uopće imamo kakve šanse promijeniti stvari i postaviti na bolje. Dakle, razvija se čitava jedna savjetodavna grana, okretat će se milijuni eura na pružanju izračuna proizvođačima i savjetima oko njihovog ugljičnog otiska. Harač briselskih činovnika odcijepljenih od naroda. Sve dok im taj isti narod, vidimo u Njemačkoj što se događa i Nizozemskoj sa kravama, traktorima i na svojim nogama jer narod se ne vozika avionima i ne boravi po jahtama ne izađe na ulice i ne izbori se za svoja prava. Andrej Plenković predsjednik Vlade je na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama rekao, citiram Plenkovića, od svih kriza s kojima smo suočeni klimatske promjene su najveći naš izazov. Poštovani predsjedniče Vlade ja želim da hrvatska politika prvo mom narodu riješi kruh, kruh svagdašnji, a onda pravednu plaću ne za kikiriki da ljudi rade jer ako ljudi imaju dobru plaću onda nam neće htjet odlazit iz ove zemlje nego će htjet ovdje biti, zasnivati svoju obitelj i ostati u Hrvatskoj. Onda želim da ugasimo korupciju, želim da ugasimo lopove da im osiguramo tople pidžame. Onda želim da osiguramo snažne demografske mjere, da radimo na povratku našeg iseljeništva. Onda želim da uredimo posrnulo pravosuđe, rak ranu našeg društva. Onda želim da izgradimo kvalitetni i odgo… kvalitetniji odgojni obrazovni sustav. Onda želim da uredimo zdravstvo. Onda želim da maknemo glifosate i trovanje poljoprivrednih zemljišta iz naše zemlje, a onda ćemo i mi analizirati kako doprinijeti smanjenju CO2 male Hrvatske koja na području cijele Europe doprinosi manje od 1%. Taman damo vremenima bogatima i onima koji truju planet tisuću puta više od nas da se poslože. Dakle, skupina licemjera izgradili su sa teškom industrijom svoje društvo, zaradili su lovu, okrenuli su sve, e onda kad su oni došli na jednu razinu onda kažu ovoj drugoj sirotinji ne znam ako hoćete kome ovoj u Africi, vi ćete sad je li budite i dalje gladni imali smo jutros raspravu, danas 17 tisuća djece će umrijeti od gladi. A ova ekipa putuje tamo po Davosu ne znam gdje, vozika se avionima, po ljeti ljetuju u svojim jahtama i onda od naroda traže da biciklira i ne znam šta da se, da vježbe suncu i da od toga živimo. Ja ne znam kako vi ne kužite da će to puknut, a kad pukne onda će bit tarapana i ja, ja molim dragog Boga da sve prođe u miru jer stvarno vjerujem da jedino u miru se mogu stvari graditi, jačati i poboljšavati društvo u kojem živimo. To je demokracija, ali narod gleda ljude koji nam stalno nameću na leđa terete, a onda dok elita živi u nekim bajkama od naroda se traži da živi od crkavica. Ponovit ću 500 tisuća Hrvata i Hrvatica je otišlo iz ove zemlje, a zato je odgovoran valjda ne znam tko, moja pokojna baba iz Ciste Velike, e ne bi rekao. I jutros sam rekao ovdje predsjedniku Hrvatskog sabora, al svima nama, sebi, piše vam u jednoj knjizi i ponovit ću i s time ću završiti, malo zna a puno griješi primit će malo batina, ali tko puno zna, puno zna odgovornost ima veliku a malo griješi primit će puno batina. To je rekao Isus i to piše u Bibliji, a to znači tvoja odgovornost normalno moja saborskog zastupnika, nas je 8 ovdje pretežito lajemo na Mjesec i borimo se za one ideale u koje mi vjerujemo da je istina, da su istina, naša odgovornost je puno manja, ali da mi držimo ministarstva, agencije, da donosimo zakone, da uređujemo plaće radnicima, da brinemo o našoj granici o ilegalnim probijanjima granice pa nitko od nas nije Gargamel nemamo ništa protiv ljudi čovječe koji se bore za svoj život i dođu negdje sa putovnicom, osobnom i kažu mi bi ušli u vašu zemlju možemo li raditi ovdje i bit pošteni radnici, al ne prelazi se granica surfajući po Kupi na nekoj dasci ili preko noći dakle u šume bježeći od policije ili pucajući po policiji kao što se dogodilo na karlovačkom području. A onda ovdje ekipa romantizirana gleda svijet kroz ružičaste naočale, joj kako ovi MOST-ovci plaše ljude, pa nikog mi ne plašimo, mi smo samo svjesni stvarnosti koja nas okružuje i želimo sačuvati naše društvo, naše građane, našu djecu, naše obitelji, naš identitet, kulturu. I sve ćemo napraviti da to učinimo, sve što je u našoj moći. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista poštovanog Damira Bajsa, njega nema gubi pravo, a mi molim vas da pozdravimo studente i studentice Filozofskog fakulteta iz Zagreba koji su naši gosti na galeriji.

Poštovane kolegice i kolege, a sad nešto sasvim drugačije od kolege Marina Miletića iako je bio vrlo inspirativan govor ja ću se osvrnuti najprije na repliku koju sam postavila državnom tajniku, a onda se zapravo referirat na cijeli prijedlog izmjena i dopuna zakona. Dakle, moja replika se odnosila između ostalog onaj drugi dio pitanja na moju nedoumicu zbog čega točno u obrazloženju, pisanom obrazloženju zakona, a onda niti u usmenom obrazloženju državnog tajnika nije spomenuta ona izmjena koja se tiče činjenice da se u zakonu briše obveza pravnim osobama da prilikom zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti centra za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, moraju zadovoljiti uvjeti da imaju zaposlenu osobu koja ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera. Dakle postavim i repliku zbog čega se dakle ukida obveza da takvo društvo ima zaposlenu osobu tehničkog smjera i opet ne dobijem nikakav odgovor. Treći put, niti u pisanom obrazloženju niti u usmenom niti u konkretnoj replici. E sad, mogu biti tolerantna pa reć nije stigao državni tajnik to objasniti, a mogu reć da je nevjerojatno ali vrlo osnovanu sumnju smijem imati da ne želite odgovoriti, da naprosto ne želite odgovoriti, pa nije teško pitanje. Ako jedan obrt mora imati školovanog frizera s majstorskim ispitom da bi se otvorio kao frizerski obrt zašto onda ovakav centar koji brine o oporabi, upravo tvari štetnih po okoliš pa ja ću reć možda i opasnih tvari, ne mora odjednom imati osobu educiranu, školovanu, visoke stručne spreme tehničke struke, a do sad je morao imati. Neka građani nagađaju i imaju pravo nagađati jer smo lišeni konkretnog i objektivnog odgovora. No vratimo se na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona. Naime sam zakon je donesen negdje 2019. godine baš u vrijeme kada se nekako donijela i provedbena uredba komisije koja koja definira način provedbe samog postupka, dakle opisuje dostavu i postupke provjere podataka koje su operateri postrojenja dužni dostaviti svake godine i ta se provedbena uredba odnosi na razdoblje od 2021. do 2025. godine ponovno moje pitanje državnom tajniku bilo, ok, ako smo mi imali zakon koji je bio lišen odredbi te provedbene uredbe jer kao nismo stigli integrirati tu provedbenu uredbu u onaj zakon 2019., što smo mi točno čekali od 2019. do 2024., 5 godina, 5 godina smo čekali za ovako jednostavne izmjene i dopune zakona i na koji način smo mi provodili ovaj postupak, kako je sustav funkcionirao bez jasnih kriterija, bez jasnih, jasno definiranih kriterija i postupaka, de facto raspolaganja besplatnih, besplatnim emisijama za operatere. I onda opet jedan čudan odgovor, kaže citiram operateri su bili korektni, nismo imali probleme. I sad bi ja trebala vjerovati u to. Da smo vjerska institucija možda bi i povjerovala što mi onaj za oltarom kaže. Ali nismo vjerska institucija, dakle mi smo ovdje zakonodavno tijelo i trebali bismo razgovarati temeljem nekih činjenica i podataka. A ako se ne odgovara na pitanja onda imamo osnove posumnjati da se odgovori na ta pitanja pokušavaju sakriti. Ako se kaže da su eto neki operateri koji su imali neke obveze i to ne bilo kakve obveze itekakve obveze sa financijskim reperkusijama i to velikim financijskim reperkusijama, su bili korektni mi bi se trebali zapravo oslanjati, a oslanjali smo se dakle od 2019. godine na korektnost operatera. Na korektnost, a maloprije je kolega govorio o tome kakav se biznis zapravo stvara upravo u ovom segmentu, a i vi ste tajniče potvrdili s obzirom na cijenu emisijskih jedinica koja konstantno raste. Operateri su bili korektni. Jel njihova korektnost dogovarana u noćnom klubu. Ne može to ovaj državni tajnik odgovoriti, može neki drugi kojeg danas naravno, nema. Dakle mi smo bez pravila, bez jasno utvrđenih elemenata, bez jasno utvrđenih postupaka, bez usklađenosti sa provedbenim dokumentom EU nekako veslali '21., '22., '23., tri godine i sad smo odlučili ipak korigirati i pazite to u 2024. godini takve izmjene u prvom čitanju, tek u prvom čitanju. Ništa novo, ništa čudno, stalno kasnimo, stalno neke rupe u zakonima ostavljamo za one koji su spremni te rupe koristiti, a hvala Bogu u našoj ih zemlji na žalost ima i previše, a ima ih jer takve mi ne sankcioniramo, dapače s takvima se častimo, s takvima sjedimo, s takvim dogovaramo, s takvima pregovaramo, s takvima dijelimo, s takvima dijelimo pa takvi eto i uspijevaju i onda kad te pitaju tko može u Hrvatskoj uspjeti. Mogu takvi, tko im je omogućio? Mi smo im omogućili, mi smo im omogućili. Jedna od bitnih tema ovih izmjena i dopuna i zakona je i pomicanje rokova u kojima trebaju funkcionirati operateri što je logično i objektivno obrazloženo ali evo moram i tu naglasiti opet smo mi išli na noge operaterima, naravno. Sve se čini da operaterima bude što jednostavnije ispoštovati zakonske obveze ali, ali kada treba operatere svesti u neke zakonske okvire da se objektivno i jasno zna koja im je obveza i na koji način tu obvezu izvršiti, e tu smo ovako blagonakloni pa kasnimo i po tri godine. Da se vratim na izmjenu koja nije istaknuta u obrazloženju, dakle u čl. 187. ako sam dobro zapamtila i sebi, ne, u čl. 87. kaže briše se obveza pravnim osobama da prilikom zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu, obnavljanje, prikupljanje tvari, kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova moraju zadovoljiti baš sve uvjete koji su bili navedeni u postojećem zakonu. Ja se nadam da će do kraja rasprave državni tajnik ipak uzeti riječ i da će odgovorit na ovo pitanje i da će taj odgovor biti logičan jer ne vidim nijedno logično obrazloženje zašto je to smetalo. Možda je to smetalo zbog nedostatka radne snage, pa nema raspoložive radne snage recimo te struke. Al da budemo jasni, nema raspoložive radne snage, dovoljno raspoložive radne snage bilo koje struke i o tome je kolega prije mene pričao, o demografskom slomu, da o demografskom slomu. Nema raspoložive radne snage i to je problem br. 1. u Hrvatskoj danas, čak i kad želiš provesti neki projekt ne možeš ga provesti jer nema ljudi koji bi ga proveli, nema ljudi koji bi radili na tom projektu bilo koje struke. Nekad smo plakali da nema dovoljno tehničke struke, da nema dovoljno kemijskih inženjera, da nema dovoljno liječnika, da nema dovoljno građevinara, danas plačemo jer nema dovoljno ni pravnika, ni ekonomista, nema ni stručne spreme, nema ni majstora, nema ničega. A zašto nema? Nema zbog one majke problema, korupcije. Nema zbog sjedenja u noćnim klubovima predstavnika vlasti, predstavnika politike, predstavnika onih koji izdaju dozvole, pa ako hoćete i kontroliraju upravo ovakve postupke i dodjelu besplatnih emisijskih jedinica i njihovo korištenje. Pa naravno da onda i odgovara samom njemu odnosno onom ko to kontrolira da u zakonu ne stoji jasna obveza takve kontrole. I sve bi to bilo probavljivo da takvi nedostaci nemaju financijske reperkusije na hrvatske građane, a upravo tim financijskim reperkusijama se dodatno stvara siromaštvo tih istih građana jer da pojasnim jedan od elemenata ovog zakona je i način na koji se upotrebljavaju financijska sredstva, financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi. Pa jedan od načina financiranja odnosno jedan od načina uporabe tih sredstava je osiguravanje financijske potpore za mjere koje pridonose suzbijanju energetskog siromaštva, o energetskom siromaštvu smo slušali prilikom rasprava o brojnim zakonima koji se tiču i energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, pa evo i o klimatskim promjenama i zaštiti ozona i nekako se uvijek možemo složit sa ovom najjednostavnijom definicijom da je to energetsko siromaštvo pokazatelj zapravo nedostatka minimalne količine energije potrebne za normalno funkcioniranje odnosno zadovoljenje osnovnih potreba svakog građanina. Tim su energetskim siromaštvom nažalost, kao i sa svakim siromaštvom pogođeni oni najslabiji, oni najugroženiji među nama, oni kojima troškovi za energiju prelaze 10% kućnog budžeta i apsurd je u svemu tome da ona najjeftinija energija, energija sunca, ona kojom Hrvatska obiluje je zapravo najmanje dostupna upravo njima, upravo njima. Znate zbog čega? Zbog toga što si tako siromašni građani koji su pogođeni i energetskim siromaštvom ne mogu priuštiti one solarne panele koje svi mi zagovaramo, a kad si i na jedvite jade to priušte ostaje im problem nedovoljno zaštićenog izolacijskog momenta je li na stambenom objektu u kojem živu, pa onda i onu energiju koju bi proizveli nažalost ne mogu učinkovito trošiti. I sad je bilo jedno pitanje ovdje od kolegice zastupnice iz vladajuće većine, na koji način i ministarstvo, sama država, ali i JLS mogu potaknuti rješavanje takvih pitanja odnosno koje se mjere sve provode jer smo svjedoci da nije baš ni od JLS došla neka velika podrška u tom smjeru? Pa evo da podsjetim, samo ministarstvo je tek krajem 2023.g. objavilo natječaj za sufinanciranje postavljanja kućnih solarnih panela, a za to vrijeme su neke JLS između ostalog i moja JLS, već debelo financirale takvu solarizaciju upravo građanima na njihove krovove. I da se ne lažemo, ni mi nismo uspjeli riješiti ovaj problem energetskog siromaštva odnosno dostupnost, apsolutnu dostupnost takve mjere onim najsiromašnijima. Ono što je naša sreća je da dolazim iz jedne od najrazvijenijih JLS, pa je takvo energetsko siromaštvo manje moguće nego u ostatku Hrvatske. Ali ovako pitanje se treba postaviti onim JLS koje upravo obnašaju vlast, onim čelnicima koji obnašaju vlast u siromašnim općinama i gradovima. I zbog toga su odgovori na pitanja koja sam postavila ovdje, a koja imaju financijske reperkusije na džepove svih građana, poglavito na one najsiromašnije koji prema udjelu najviše sudjeluju u financiranju funkcioniranja ove države itekako važna i itekako nužna za odgovoriti ne po noćnim klubovima, ne u dilanju ili diobi između onih koji dijele tuđe i onih koji protivno zakonu uzimaju tuđe nego upravo u korist onih zaslugom kojih su i takvi dovedeni u poziciju da imaju. Ja državni tajniče očekujem odgovor na svoje pitanje. Hvala lijepa.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, pred nama je izmjena i dopuna Zakona o klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja. Riječ je o zakonu koji je donešen 2019. godine i stupio je na snagu 1. siječnja 2020., riječ je o izmjeni i dopuni zakona kojim se određuje nadležnost, odgovornost za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama, zaštitu ozonskog sloja i da ne nabrajam sve ono što to, taj zakon je. Ove izmjene i dopune zapravo usklađujemo se sa direktivama i ažuriramo određene situacije. No, ono što hoću reći kad raspravljamo i o ovom zakonu je slijedeće, a to je da zaista postoje politike i političari koji ne samo u našoj zemlji nego i drugdje negiraju da klimatske promjene uopće postoje i to je odgovornost na njima. Jedan od velikih pod navodnicima velikih političara koji je to ovako zdušno govorio je netko tko se ponovo natječe za predsjednika SAD-a to je Donald Trump. On je jedan od njih koji je rekao da klimatske promjene ne postoje, da je to izmišljotina nekih tamo ljudi i tad mu je priroda direktno eksplodirala u lice jer je za vrijeme njegovog mandata zaista bile i poplave i bile niz, niz stvari koje su se desile u SAD-u, dakle uopće govoreći o tome na način da to ne postoji je omalovažiti značaj. Svatko nek se zapita odnosno svaka politička opcija kojoj pripada kada o tome govori. Svatko od nas svojim svakodnevnim djelovanjem može napraviti malo, ali ne samo da, dakle možemo se dobro osjećati jer smo nešto napravili, ali možemo vrlo jednostavna stvar je ona akcija da se ne nose najlon vrećice nego da imao onu neku torbu pogotovo mi žene u torbi pa da onda kad nešto kupimo stavimo u to ili nekakve druge. Dakle, to su nekakve male stvari koje izgledaju ovako kad ja tu spominjem će netko reći rukom, reći će o čemu ona sad priča, pričam o stvarnosti. Na taj način svako našim djelovanjem i nas 3,5 miliona koliko nas ima u Hrvatskoj možemo nešto napraviti jer jednostavno klimatske promjene su činjenica. Da se sve zajedno dešava ne trebamo bit jako pametni, pogledajmo temperature kad su, govorim o Gradu Zagrebu neću se referirati na Hrvatskoj, padnu ispod nule i negdje tamo su u minusima svi su odjedanput silno uzbuđeni, pa mi smo imali zimu gdje je 12., 1. i 2. mjesec kompletno smo bili u minusima i to nam je bilo normalno. Uopće odnosit se na način omalovažiti činjenicu da to postoji to je odgovornost zaista izuzetno velika i polit… političkih stranaka i politike koju zastupaju, a i u pojedinih političara. Ja ću se sad malo referirati na nečem što je u ovom zakonu i ono o čemu trebamo voditi računa, a to je slijedeće. Prema izvješću Europske agencije za okoliš RH spada u skupinu od 3 europske zemlje s najvećim kumulativnim udjelom šteta od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod. Dakle, brojke ne lažu sve zajedno, dakle to je nešto o čemu se trebamo zapitati, dakle nešto sjetite se kontinuiranih poplava koje imamo, dakle uvijek je plavljeno Lonjsko polje je uvijek plavljeno, nekad je za vrijeme Austrougarske je išlo regulacija Save zbog plavljenja Lonjskog polja, dakle ali način na koji imamo pogotovo kad govorim o poplavama pokazuju način, dakle klimatske promjene u Hrvatskoj uzrokuje poplave koje prije nisu bile. I tu vam dolazi do onih, neću ulaziti u neke stvari jer ću onda pod izgubiti ovaj ali jako se dobro sjećam jedne velike poplave koja je bila u Češkoj kad je uzrok te poplave bila betoniranje korita rijeka u Njemačkoj, pa su vam onda sve one rijeke i pritoci samo prošišali i u Češkoj plavili. Dakle, sve to ima veze. Ajmo probati razumjeti da sve ono što čovjek radi ima veze. Da ima veze građevinski materijal koji upotrebljavamo, da ima veze kad radimo, da ima veze kako radimo, da ima veze i uvijek govorim ono što imam nekako osjećaj da bih trebala i nešto što mi je blisko, to sve ima svoju posljedicu. Olako reći pa nema veze mi smo mali ima nas 3,5 miliona što mi tu značimo, značimo 1% jedne odgovornosti je užasno velika neodgovornost s ove govornice. I to jednako tako treba reći. Ja ću se malo još jedanput referirati, dakle mi kad smo usvajali strategiju ona je malo kasnila ali smo je na kraju usvojili, govorim o Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama, to je ono što sam pitala državnog tajnika i želim podebljati još jedanput, a to je, jedan od prioriteta je bio centar za klimu. Takav centar postoji u brojnim europskim zemljama ne zato da bi on postojao, ne zato da bi netko stavio crticu pa rekao evo super imamo još jedan takav centar, nego zato što on skuplja podatke, upravlja određenim programima vezano za klimu, povezuje sve čimbenike u tim procesima na jednom mjestu i tad o svemu tome, od državnih institucija preko lokalnih uprava koje imaju izuzetno veliku ulogu i značaj pa do poduzetnika i građana gdje onda oni mogu vidjeti sva rješenja koja su relevantna za njih i bez obzira na sve zajedno ja sam apsolutno sigurna da je centar od jedne stvari koja nam treba i tu se ja mislim i ministarstvo i ja slažemo da je tome tako. U kontekstu klimatskih promjena, u kontekstu ovog zakona to je jedna tema je prijelaz na zeleno gospodarstvo. Tema koja je izuzetno važna ovom prilikom ponovo želim naglasiti sljedeće a to je Hrvatska je po korištenju sunčeve energije tek na 26 mjestu u EU. Instalirano imamo 220 megavata fotonaponskih sustava. Udio u zemljama EU, udio pokrivenosti ukupne potrošnje iz fotonaponskih sustava iznosi 7%, u Hrvatskoj 1%. Da bi Hrvatska dostigla razinu EU-a morala bi imati 1000 megavata instaliranih fotonaponskih sustava. Zašto govorim o solarima? O solarima nekoliko puta sam govorila i govorit ću ponovo iz jednostavnog razloga što je riječ relativno o jednostavnom načinu instaliranja, efekt se vrlo brzo vidi, a jednako tako može imati posljedicu i na razvoj gospodarstva jer se vrlo jednostavno mogu razvijati i tvrtke i industrija proizvodnje solara. Ono što se kod nas pokazalo prepreka, dakle kod nas nije bila ni prepreka ni želja ljudi, ni mogućnost financiranja. Nije uopće nekako i razvijanje toga, kod nas je prepreka bila čista administracija, postupak ishođenja dozvola i priključenje na mrežu. To je kod nas bila prepreka. Kod nas je prepreka još u ovom času onaj famozni HEP koliko toliko često spominjemo i umjesto da probamo rješavati te prepreke i da konačno prozovemo ne da cijelo vrijeme branimo nekog, da konačno prozovemo to sve zajedno mi tu, dakle jasno i glasno moram reći to govorim na Odboru za gospodarstvu kad imam priliku, a i ovdje, prepreka je HEP zato što na kraju kad to sve zajedno riješite, na kraju kad i Vlada donese odluku o tome da nema PDV-a na solarne panele što je kajem prošle godine odradila, kad se i definiraju ubrzavanje procesa, kad se i definiraju ubrzavanje dozvola u institucijama prepreka nastaje HEP kao da namjerno stavlja nogu u vrata i kao da namjerno koči neka rješenja i kao da namjerno ne da smanjuje procedure, ne da ih pojednostavi, ne da to sve zajedno bude nekako optimalno, nego vam je ko' onaj stari vlak pa pa samo još u zadnje vagone trpate nešto. Ono što želim reći, dakle svaki put kad raspravljamo o zakonima koji su vezani uz klimatske promjene, uz takve situacije, dakle i kad radimo na usklađenjima mi tu apsolutno podržavamo sve što je. Ali ovu govornicu nekako trebamo kad raspravljamo o tome koristiti da pokažemo kakvo je stvarno stanje, kakvo je stvarno stanje u Hrvatskoj, ali i ulogu i značaj političara. Kolegice i kolege, odgovornost je svih nas ako ovu govornicu koristimo ne da ukažemo da klimatske promjene postoje, da moramo voditi računa da svatko našim djelovanjem moramo djelovati na način da zapravo nekako promoviramo opciju i varijantu smanjenja klimatskih promjena, a ne da ih ignoriramo jer će nam direktno eksplodirati u lice na način kao što već to sad čine. Hvala lijepo.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče

nastavljamo sad dalje sa raspravom. Raspravljamo u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovani Davor Dretar. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolegice i kolege, prijedlog ovog zakona regulira dakle trgovanje emisijskim jedinicama odnosno obvezu plaćanja najvećih onečišćivača i usklađivanje sa delegiranom uredbom komisije. Zakonski okvir opterećuje velike proizvodne pogone i stvara izdatke koji dodatno negativno utječu na gospodarstvo dok Hrvatska samo financira tzv. mjere ublaženja, ublažavanja klimatskih promjena. Akcent bi bio u ovoj diskusiji i diskusiji o ovom zakonu činjenica da Europa uopće nije vodeći proizvođač odnosno generator takve vrste plinova i nije ni približno odgovorna za imitiranje istih pa pri tome Hrvatska još i manje, pa možemo se i pitati je li usvajanje ovakvih zakonskih prijedloga uopće svrsishodno i smije li se naglas reći bilo što kontra nove religije, a to su klimatske promjene. Ne samo da sve države ne snose jednaku odgovornost za ispuštanje stakleničkih plinova nego je 10 najvećih zagađivača među državama koje su odgovorne za emitiranje 3/4 ukupne emisije stakleničkih plinova, Hrvatska nije među tih 10. Kina sama stvara 1/4 ukupne emisije stakleničkih plinova. Pogledamo li i pojedinačne sektore koji najlošije utječu na kvalitetu zraka od svih industrijskih sektora najveći zagađivač je energetski sektor, prati ga poljoprivreda. Neslavno prvo mjesto po zagađivanju prirode drži Kina slijede ju SAD i Indija. Kineske emisije štetnih plinova došle su do alarmantnog broja od 14 milijardi tona stakleničkih plinova. Mnogi kineski gradovi toliko su zagađeni da se otkazuje odlazak djece na nastavu i preporučuje se stanovnicima da ostanu u kućama. U većini kineskih gradova zaštitne maske često se koriste i prije, za vrijeme, ali i poslije pandemije Covida-19. Kina je malo je poznato i najveći zagađivač svemira. Kineska vojska naime uništila je satelit za praćenje vremena koji se izvan funkcije nalazi još od 2007. godine i tako su svemir obogatili, naravno uvjetno rečeno, sa još 2.800 dijelova detoniranog satelita teških nekoliko tona. Amerika je oduvijek bila u prvih 5 najvećih zagađivača. Prvo što je trenutni američki predsjednik Joe Biden napravio bio je povratak SAD-a u Pariški klimatski sporazum i davanje riječi da će zemlja raditi na smanjenju emisije CO2. Iako Amerika nije potpisnica sporazuma iz Kyota. iz Kyota. SAD također drže i treće mjesto među zemljama koje plastikom zagađuje vode i priobalje tako da plaćaju manje razvijenim zemljama da se rješavaju njihove plastike. Nažalost te zemlje u razvoju tu plastiku ne recikliraju već je bacaju u prirodu što znači u stvari da SAD čisti svoj teritorij od plastike tako što zagađuje tuđi. Stanovnici Amerike izuzetni su potrošači plastike. To ponajviše potvrđuje šokantna činjenica da Amerikanci čine samo 4% svjetske populacije, a stvaraju više od 17% svog plastičnog otpada na svijetu. Činjenica da u Indiji radi zagađenosti zraka svake 3 minute umire jedno dijete nije potaklo indijske vlasti da riješe trenutno njihov najveći problem, zagađenost zraka. Indija je zemlja u kojoj je pak golo preživljavanje apsolutni prioritet. Zagađenost zraka u Indiji treći je po redu uzrok smrti od kojega u Indiji umire oko milijun ljudi godine. Najveći zagađivač u Indiji, ali i u mnogim drugim zemljama jest električna energija dobivena iz fosilnih goriva. Samo na ulicama New Delhija evo za primjer svaki dan vozi 4 milijuna vozila. Ni Amerikanci se sigurno neće odreći svojih velikih automobila sa jako puno konjskih snaga i kubičnih centimetara jer im je naravno gorivo izuzetno jeftino. Što dakle zahtijevanje od Hrvatske da u svoj pravni sustav inkorporira sve odluke europski tijela znači pored takvih zagađivača Kine, Indije, SAD-a i ostalih visoko industriji razvijenih zemalja, ha praktički ništa. Pa zašto onda uslijed ovakve slike stanja u svijetu mala i nažalost nerazvijena Hrvatska mora biti penalizirana ovakvim zakonskim prijedlozima? Iako ne vjerujem u državni intervencionizam subvencije za mega proizvođače stakleničkih plinova trebale bi biti izdašnije ili bi se o njima barem moralo ozbiljno razmisliti. Zahvaljujem se gospodinu državnom tajniku Horvatu kojem ako me vid ne vara moram čestitati je jako lijepo smršavio, ne znam što se dogodilo ali svaka čast to je jako dobro. Hvala na odgovoru vezanom uz primjer koji je jedan gospodin naveo u e-savjetovanju odnosno pitanje da Toplana Karlovac plaća 6 puta veći iznos nego prošlu godinu pa ih je to dovelo do gubitka od 6 miliona kuna. Pretpostavljamo dakle kao što je poštovani državni tajnik Horvat i rekao da se radi o zastarjeloj tehnologiji te da je potrebno naravno putem natječaja i ostalih mogućih sredstava i izvora osigurati sredstva da se ta toplana privede u sustav tj. da se privede ka smanjenju zagađenja okoliša. Što se tiče ostalih stvari naravno mi ćemo ovdje još još malo pričekati pa ćemo se odlučiti kako ćemo glasovati kada dođemo do ovdje, ali u svakom slučaju preuzimanje europskih direktiva, uredbi i odluka i njihova inkorporacija u hrvatski pravni sustav je naravno obveza koju smo preuzeli kao zemlja članica EU tako da oko toga nema apsolutno nikakvoga pitanja. Ono što i dalje ostaje lebditi svima nama jesu klimatske promjene i jedno od pitanja oko kojih se niti najsuvremenija znanost i najcitiraniji znanstvenici nisu uspjeli dogovoriti činjenica jest da su klimatske promjene ovdje. Da, one se događaju no niti jedan veliki znanstvenik, niti jedno ozbiljno istraživanje nije uspjelo utvrditi značajnu popriličnu, popriličan utjecaj svih ljudskih aktivnosti. Procjene idu u jednom smjeru da su klimatske promjene jednostavno rezultat jednog višestoljetnog, višetisućljetnog, pa naravno i to možemo govoriti o nekim većim vremenskim razdjelima promjena koje se događaju jednostavno na zemlji kao na planetu. O tome ne možemo sada, niko od nas ne može argumentirano tvrdit da je istina ili da nije istina, to će nam samo dokazati vrijeme, do onda ostaje da procijenimo. Podsjećam još jednom da je što se tiče energije cilj svih nas, pa tako i EU krenuti prema što većoj proizvodnji iz obnovljivih izvora energije, oko toga apsolutno nema sumnje premda ponekad proizvode i šaljive, pomalo komične situacije kao što se dogodila ona prije dva ljeta u Američkoj saveznoj državi Kalifornija kada je zbog vala visokih temperatura i velikih vrućina snažno porasla potrošnja električne energije jer su naravno svi Amerikanci i svi Floriđani upalili svoje klima uređaje i istovremeno se poželjeli voziti svojim električnim automobilima budući da ih Florida ima najviše po broju stanovnika od svih saveznih država u SAD-u i jednostavno nije bilo dovoljno struje, pa je onda Vlada Američke savezne države Florida morala, vrlo nevjerojatno, otvoriti odnosno ponovo staviti u pogon jednu zatvorenu, zapečaćenu termoelektranu na mazut kako bi napravila električnu energiju da se mogu puniti električni automobili. Dakle nadamo se da ćemo u budućnosti izbjeći takve nakaradne postupke koji su očigledno jel rezultat jedne velike nepripremljenosti. Što se tiče ovoga ovo moramo staviti u naš pravni sustav, pa će tako biti i na glasovanju, a mi evo ovdje možemo tu i tamo malo samo prigovoriti i reći, naravno djelić naših suvereniteta otkinuli smo kada smo ušli u jednu veću europsku integraciju i onda naravno možemo ovdje o tome raspravljati, ali činjenica jest da je to praktički i prije glasovanja već ušlo u našu pravnu regulativu, hvala lijepa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog Jure Brkana. Poštovani predsjedavajući i poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što nam je svim jasno, EU ima vodeću ulogu vezano za klimatske promjene i smanjenje emisija stakleničkih plinova. plinova. RH se obavezala i preuzela smjernice EU o smanjenju emisija stakleničkih plinova. Zbog toga je i donesen Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskoga sloja. Ja ću u ime kluba upravo govoriti o tome zakonu, kao i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja koji nam se evo danas po prvi puta predstavio, a o kojem ćemo imati prilike raspravljati u drugom čitanju. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja je donesen 27. prosinca 2019.g., stupio je na snagu 1. siječnja 2020.. Njegovim donošenjem uskladilo se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Zakonom se određuju nadležnost i odgovornost za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja, dokumenti o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, zrakoplovna djelatnost, sektori izvan sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, registar unije, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, financiranje i ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, informacijski sustav za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja, upravni i inspekcijski nadzor, cjeloviti zakon koji pokriva sve segmente. Zakon je propisao i niz mjera koje se poduzimaju u cilju ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, a koje ne smiju ugroziti ostale sastavnice okoliša, kvalitetu življenja sadašnjih i budućih naraštaja, te ne smiju biti u suprotnosti sa propisima u područjima zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi. Postupno smanjivanje i ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj u RH provodi se nadzorom potrošnje tih tvari, zabranom korištenja proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise, smanjivanjem propuštanja iz proizvoda, prikupljanje i uništavanje tih tvari, te drugim mjerama koje na troškovno učinkovit način pridonose zaštiti ozonskog sloja, sve u skladu s odredbama Uredbe br. 1005/2009, te, te dijelovima ovoga predstavljenoga zakona. Fluorirani staklenički plinovi koji se, koji se kao zamjena koriste za tvari koje oštećuju ozonski sloj, a zbog njihovog potencijala globalnog zatopljenja provode se mjere kako bi se smanjile emisije tih plinova i na taj način ublažile klimatske promjene. Postupanjem sa kontroliranim i novim tvarima, te fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje sa uređajima i opremom koje sadrže te tvari il o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koja ih sadrži, provjeru propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja i oporabe i uništavanja tih tvari, te obaveze Centrima za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, obaveze Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, način označavanja uređaja i opreme koje sadrže te tvari jel o njima ovise, način izvješćivanja o tim tvarima, vođenje mrežnih aplikacija za Očevidnike o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, te podacima o nepokretnoj opremi i sustavima, te druga pitanja s tim u vezi sve propisuje Vlada RH Uredbom. Zakon je definirao i sustav trgovanja emisijskim jedinicama čija se količina postupno ograničava, smanjuju se emisije stakleničkih plinova iz postrojenja iz zrakoplova, te se time na troškovno učinkovit način doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Operator postrojenja može obavljati djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi ako ishodi od tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša dozvolu za emisije stakleničkih plinova. Dozvola za emisije stakleničkih plinova između ostalog sadrži i obavezu postrojenja o predaji i količini emisijskih jedinica tj. do 30. travnja svake godine u iznosu koji odgovara ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz postrojenja iz prethodne kalendarske godine. Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja sastavi je dio dozvole. Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje dozvolu za emisije stakleničkih plinova za postrojenje, dio postrojenja ili više postrojenja na istoj lokaciji kojima upravlja isti operater ako utvrdi da je operater postrojenja sposoban obavljati praćenje, izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova. Operaterima postrojenja koji imaju dozvolu raspodjeljuju se emisijske jedinice, za svako razdoblje trgovanja raspodjela emisijskih jedinica provodi se prodajom putem dražbe. Od 2021. do 2025. g. količina emisijskih jedinica koje će se dodijeliti besplatno iznosi 30% od količine utvrđene u skladu sa odredbama Uredbe Komisije EU 2019/331 i važećim uputama EK-a na temelju uredbe Komisije. Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje operateru postrojenja količinu emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja koji se dodijeljuju besplatno. Razmjerni dio emisijskih jedinica koji mu pripadaju za pojedinu kalendarsku godinu i to najkasnije do 28. veljače u tekućoj godini. Način trgovanja emisijskih jedinica o stakleničkih plinova Vlada RH propisuje uredbu. Uredbom se uređuju djelatnosti i staklenički plinovi za koje se utvrđuje obaveza ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, zakupovne djelatnosti za koje se utvrđuje obaveza praćenja emisija, obaveza operatera postrojenja i operatera zrakoplova, praćenje i izvješćivanje o emisijama i tonskim kilometrima, način i mjerila za isključivanje malih postrojenja koji podliježu ekvivalentnim mjerama, također, i način mjerila za isključivanje malih postrojenja i postrojenja koja su prestala sa radom, pravila o praćenju i verifikaciji podataka iz izvješća o emisijama, osiguranje kvalitete podataka, način izračuna ukupne količine emisijskih jedinica za operatora zrakoplova za cijelo razdoblje trgovanja i količine emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja, način raspolaganja emisijskim jedinicama, način primjene financijskih mjera u korist sektora izloženih riziku istjecanju ugljika, način raspolaganja rezervom emisijskim jedinica, pristup informacijama, način dostave podataka nadležnim tijelima EU te uvjeti korištenja jedinica proizašli su iz provedbe fleksibilnih mehanizama, besplatnu dodjelu emisijskih jedinica postrojenjima te praćenje, izvješćivanje i verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja iz zrakoplova propisuje ministar pravilnikom. Postojeće odredbama zakona proces besplatne dodjele emisijskih jedinica u EU teče na način da operatori postrojenja do 15. siječnja svake godine dužni su dostaviti ministarstvu verificirane podatke o proizvodnji za prethodnu kalendarsku godinu, ministarstvo zatim provjerava dostavljene podatke koji su osnova za izračun besplatnih emisijskih jedinica za tekuću godinu i prosljeđuje ih EK-u na konačno odobrenja. Nakon toga operateri postrojenja do 30. travnja moraju predati iznos emisijskih jedinica u registru Unije koji odgovara njihovim ukupnim emisijama iz postrojenja iz prethodne kalendarske godine. Ako su im emisije više od iznosa emisijskih jedinica koje se dodijeljuju besplatno, razliku trebaju kupiti na tržištu. Međutim, tijekom provedbe gore opisanih postupaka ranije definiranih odredbama postojećeg zakona uočen je problem za operatere postrojenja u dostavi potrebnih podataka do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu, a koji prethodno moraju biti i verificirani. Obzirom da im još nisu poznati podaci iz provedbe inventura roba i zaliha, nedostatka verifikatora na tržištu, ali i vrlo kratkog vremena za hrvatsku akreditaciju koja vrši nadzor nad radom verifikatora, zbog toga se za operatere postrojenja pomiče rok dostave verificiranih podataka o proizvodnji za proteklu kalendarsku godinu s 15. siječnja na 31. ožujka, to je možda i najbitnija promjena u ovim izmjenama i dopunama zakona. S izmjenama roka besplatne dodjele emisijskih jedinica Direktivom EU 2023/958 i Direktivom EU 2023/959 s 28. veljače na 30. lipnja tekuće godine omogućeno je više vremena za provjeru dostavljenih podataka od strane ministarstva, a nakon toga i komisije koja će po donošenju odluke operatoru postrojenja kasnije tijekom godine dodijeliti konačni godišnji iznos emisijskih jedinica, ako i u iznimnim slučajevima može odstupati u iznosu emisijskih jedinica koje su besplatno dodijeljene za tekuću godinu, na taj način će postrojenje prije roka za predaju jedinica u registar Unije koji je pomaknut s 30. travnja na 30. rujna na računu registru Unije imati određenu količinu emisijskih jedinica kojima će moći pokriti svoje emisije iz prethodne godine i neće trebati kupiti tu količinu na tržištu. U iznimnim slučajevima, ako pojedina postrojenja na račune u registru Unije 30. lipnja dobiju više emisijskih jedinica u odnosu na količine koji im pripadaju temeljem proizvodnje iz prethodne kalendarske godine, morat će se izvršiti povrat prekomjerno dodijeljenih jedinica. Izmjene zakona se propisuje i način izvršenja obaveze povrata prekomjerne količine emisijskih jedinica operaterima postrojenja. Također, propisuju se i upravni postupak ukoliko operater postrojenja ne izvrši povrat prekomjernih dodijeljenih emisijskih jedinica u registar Unije. Treba istaknuti i da su cijene emisijskih jedinica na dražbama u stalnom porastu, tako da su se cijene emisijskih jedinica od 2013. do 2018. g. kretale od 10 eura po toni CO2, dok je početkom 2022. g. cijena narasla iznad 90 eura po toni CO2 i tijekom 2022. kretala se uglavnom između 80 i 90 eura, da bi početkom 2023. g. ponovo prešla 90 eura po toni CO2. Postrojenja u RH uključena su u europski, EU sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova od 1. siječnja 2013. g. i obuhvaćaju 26 operatera s 44 postrojenja te 3 operatora zrakoplova. U replici od državnog tajnika čuli smo da su ti naši operateri sa 44 postrojenja dosad dobili 3,4 milijuna, .../nerazumljivo/... milijuna milijun tona morali kupiti na tržištu putem dražbi i to ih je dosad koštalo 241 milijun eura, što nije zanemariva svota. U tekstu izmjena i dopuna zakona .../Govornik se ne razumije./... je i usklađivanje novčanih iznosa koji su bili iskazani u kunama, a za koje postoji obaveza iskazivanja u eurima, s uvođenjem eura kao službene valute valute u RH, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. Zbog svega ranije rečeno, zbog opće prakse preuzimanja EU direktiva i zbog toga da smo čvrsto na putu da stvarno učinimo Hrvatsku i zelenon i slobodnon od emisija stakleničkih plinova, Klub HDZ-a će svakako podržati donošenja ovoga, ovih izmjena i dopuna zakona. Hvala. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicom, lijepi pozdrav. Nismo se dugo vidjeli. Evo vi ste malo prije kolega je rekao da će klub HDZ-a glasati za ovaj zakon. Mislim da u ovom zakonu nema ništa sporno s obzirom da se zapravo ovdje mora govoriti o stvarima koje treba staviti na svoje mjesto, znači govorimo u ovom zakonu o energetskim jedinicama i govori se zapravo o usklađenju sa valutom. Jel' tako? Nemamo više kune, trebamo to uskladiti ono što nije usklađeno bilo do sada i umjesto kuna u tom zakonu dopisati, odnosno staviti eure. I to je napravljeno korektno. Tu nema nitko nikakvih primjedaba i vjerujem da će i oni koji su vezani za te energetske jedinice prihvatiti taj zakon u cijelosti jer im druge zapravo i nema. S obzirom da je EU definitivno vodeći igrač u području klimatskih promjena jasno je da je od kada smo mi donijeli taj zakon 2019. godine do sada donesen i cijeli niz zakonskih propisa i izmjena u samoj EU. Moramo se tome prilagoditi i krenuti dalje zajedno sa cijelom Europom u borbu u koju se na žalost nisu uključili svi veliki svjetski igrači koji rade veliku štetu i velike probleme u tim klimatskim promjenama. Na žalost znamo tko su najveći zagađivači, znači Kina, SAD, Indija. Oni su malo tu rezervirani i ne troše toliko novaca koliko se troši u Europi baš za zaštitu to ozonskog omotača, odnosno da se vodi računa o CO2, odnosno svim tim plinovima koji uzrokuju raspad ozonskog omotača. Nadam se da će se to promijeniti i da će i oni kao što je rekao predsjednik Amerike kad se priključio ponovo u borbu, da će napraviti sve što je moguće da se zemlja zaštiti. Ono što je za nas ovdje bitno za napomenuti da budemo svjesni toga da dokle god se svi ne uključe i dokle svi ne plaćaju istu ekološku rentu dotle u Europi našim proizvođačima zapravo realno gledajući pada konkurentnost na svjetskom tržištu jer imaju dodatne troškove. Imaju troškove da plaćaju ove energetske jedinice koje su u početku koštale 10 eura, da bi do sada došle, 90 jel' tako. Znači došli smo do 90 eura za jednu energetsku jedinicu i to su sigurno veliki troškovi za sve one koji ih trebaju plaćati. Tako da u tom smjeru trebamo djelovati da se svi koji se mogu, odnosno koji bi se trebali uključiti u borbu za zaštitu da se uključe u cijelosti. Ono što nama još preostaje, malo ću se sad odmaknuti od zakona s obzirom da, mislim da je u zakonu ono što piše da je to sve korektno, pa samo da skrenem ono što nama ostaje u Hrvatskoj dalje za borbu protiv zagađenja i za zaštitu okoliša prvo i osnovno moramo probuditi svijest kod svih naših sugrađana da se moraju boriti za čisti okoliš i da moramo svi zajedno prionuti u borbi za isti cilj. Tu ću samo podsjetiti na Montrealski protokol i na 16. rujna, znači dan kada imamo Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Prema tome, o tome se na svjetskom nivou vodi računa, postoje kod nas i udruge i stranke koje to naglašavaju kao posebnu potrebu. Tako da imamo prostora i ono što nam preostaje da probudimo tu svijest kod naših sugrađana od malih nogu. Tako da uz one sve programe koje sad trenutno imamo u školama trebali bismo možda malo i probuditi takve sadržaje da djeci bude od malih nogu jasno kako i što mogu napraviti oni sami da se zaštiti barem u jednom dijelu zagađenja okoliša. niz, cijeli niz pojmova koji se pojavljuju. Znamo što je ozon, ozonski omotač, ozonske rupe itd. Ali ono što je nama bitno je što sa tim oštećenjem ozonskog omotača zapravo nastaju ozonske rupe i ono što moramo reći i što moramo biti svi svjesni da je nakon onog Montrealskog protokola do sada ipak ona ozonska rupa nad Antarktikom da je smanjena, tako da ipak to ima rezultata. Znači takva borba ima smisla i trebamo biti svjesni da svatko od nas može napraviti jedan mali korak da nam bude bolje i da zaštitimo naš okoliš. Podsjetit ću samo da zbog toga što imamo te ozonske rupe da je sunce sve jače, da su ultraljubičasta zračenja sve jača i da smo izloženi sve većim i većim rizicima. Kao prvo riziku od raka kože, smanjuje nam se imunološki odgovor na infekcije, postoji mogućnost razvoja katarakte i ono što je za nas koji smo već u poznim godinama jako važno a to je prerano starenje. Prema tome, postoji prostora, postoje ciljevi i postoje motivi da se borimo svi zajedno i da pokušamo promijeniti svoje navike i da krenemo u smjeru koji će pokušati barem barem u nekoj mjeri spasiti taj ozonski omotač. Mislim da prema sadašnjim statistikama, neka me kolege isprave ako griješim, ali prema sadašnjim statistikama i pokazateljima ukoliko bismo se ovim tempom bavili zaštitom okoliša i ukoliko bismo smanjivali ovim tempom emisiju stakleničkih plinova da bismo otprilike za 30-tak godina, 30 do 40 godina došli na razinu od 1980. godine. Znači imamo puno posla pred nama. To će raditi i druge generacije, to nećemo raditi samo mi tako da trebamo ostaviti sljedećim generacijama nešto u naslijeđe da se mogu lakše voditi za to. Tako da krenemo od onih malih koraka to je onaj plastične vrećice da ih ne koristimo, da vodimo računa o otpadnoj plastici, o freonu odnosno onim sprejevima koje koristimo, koje Mislim da je većina naših sugrađana, a posebice sugrađani koji su, koji žive u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, svjesni problema koji su nastali zbog oštećenja ozonskom omotača jer vidite koje su štete nastale u proteklih nekoliko godina zbog prirodnih nepogoda, a te prirodne nepogode je baš izazvao ta oštećenje ozonskog omotača. Prema tome, znamo što nam je, koje su nam prijetnje, znamo što bismo trebali napraviti i mislim da bismo se u tom smjeru trebali boriti. Ono što vam mogu reći u ime Kluba Socijaldemokrata još jedanput, znači mi nemamo problem sa ovim Zakonom, nema unutra ništa sporno, tako da ćemo mi za taj glas, zakon glasati. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačne rasprave, prva je poštovanog Gorana Ivanovića. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Nema nas ovdje puno, ali bojim se da će s vremenom ova tema biti tema, ne možda svih tema, to bi možda bila preteška riječ, ali iz evo, osvrta i ostalih saborskih zastupnica koji su govorili i zastupnika u ime klubova su naglasili, a i sam državni tajnik je naglasio bitnost, ne možda toliko izmjene ovog dijela zakona nego bitnost klimatskih promjena koje su evidentne, pa i točka koju smo imali prije ove, a odnosila se na pružanje pomoći, također, se djelomično može vezati uz ovu točku jer Hrvatska pruža, kao što je i nekada i primala pomoć, zemljama koje su bile ugrožene ekstremima poput poplava, suša, vatrenih stihija, pa ću podsjetiti samo da je i Hrvatska 19. i 20. srpnja prošle godine pretrpila strašnu katastrofalnu nesreću kada je olujni vjetar poharao dio spačvanske šume, negdje preko 4 milijuna kubika drvne građe je uništeno te, u tih 2 dana, prema tome, to su izazovi, pogotovo će velik izazov biti za poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredna proizvodnja, budimo iskreni, Slavonija, Baranja i Srijem su žitnica Hrvatske i generiraju možda 90% ukupne poljoprivredne proizvodnje u RH, član sam Državnog povjerenstva za štete u poljoprivredi. Mi svake godine imamo ekstremno povećanje šteta u poljoprivredi, prvo nas pogodi mraz koji dolazi sve kasnije i voćari već kad krene u cvjetanje i ono sve, u stvaranje ploda, dođe mraz i tu trpimo ogromne štete. Na kraju krajeva, ljetne suše nekada budu toliko velike da jednostavno ni one najotpornije kulture više to ne mogu izdržati i tu će trebati prilagodba i poljoprivrednog sektora u smislu da se i sjemenski materijal i sve ono što ide i zaštita pa čak je bio agrotehnički rokovi koji su za pojedine kulture možda do ovog doba bile u jednom terminu, će se morati pomjerati i jednostavno će se morati tražiti neke druge stvari koje su bitnije. Čuli smo ovdje od državnog tajnika da Hrvatska ima zadatak da do 2030. g. otisak smanji na 50%, mi smo sad negdje na otprilike 35%, mislim da je to otprilike i cilj koji se i može ostvariti, ali je još veći izazov onaj do 2050. kad kaže da taj otisak treba biti 0. Mislim da je to nešto što će biti teško ostvariti, ne Hrvatskoj nego ukupnoj EU koja si je zadala taj cilj, no ja se tu bojim jednog drugog drugog problema koji se sa sam po sebi nameće. Svijet danas ima 8 milijardi stanovnika, industrijska proizvodnja je dosta velika, generira puno radne snage i bojim se da promjena tehnologija ne ide baš tako brzo, ne ide tako preko noći i tu bih volio da Hrvatska iskoristi svoje prirodne potencijale, a to je naravno, sunce i vjetar koji su ovdje u Hrvatskoj nešto što je nadohvat ruke, reklo bi se i treba samo pokupiti plodove tog rada. Za sada to ide, ne ide možda onom dinamikom kojom smo očekivali i koja se očekuje, ali se bojim, da evo i sam ova ova dio priče oko globalnog zagrijavanja će potaknuti mnoge da se odluče za ono što je možda i jeftinije i ekološki učinkovitije. Ono što nas posebno brine, a evo, tu smo nekoliko kolega i kolegica iz Slavonije, je upravo to da nestaje vode sa polja, da su tokovi i Dunava i Drave i Save kao velikih tokova koji prolaze RH sve manje vode ostavljaju u one kanalskoj mreži koja je presudna za ostvarivanje poljoprivredne proizvodnje bez navodnjavanja jer navodnjavanje nosi svoje troškove, nosi svoje izazove i sasvim je to drugačiji princip. Jedan podatak koji je možda dosta slikovit i plastičan, mi smo negdje tamo do 90-ih godina, '95., 6. godine imali problema sa viškovima vode na poljima, pogotovo u Slavoniji i radila se tzv. drenaža i padalo je negdje oko, pa tako, do 900, recimo, mililitara kiše, a sada je ta količine kiše pala na negdje oko 350 do 400 mm. To je veliki, veliki pad vode i vlage koja je, rekla bih, neophodna, nema poljoprivredne proizvodnje bez toga. Ono što Hrvatsku čini možda u prednosti na ostalu, na ostali dio Europe, to je da ta bioraznolikost koja se također, ovdje favorizira u cijeloj priči je u Hrvatskoj još uvijek u onim omjerima kojim Europa tek stremi. Možda ta sama industrijalizacija i tehnologija koju je Europa imala prije možda 15-ak ili 20 godina, kod nas su se ljudi još uvijek relativno zadržavali u toj tradicionalnoj poljoprivredi, što čak se sada i pokazuje kao nešto što je komparativna prednost u odnosu na druge stvari. Naravno u ovome svemu nam može pomoći i digitalizacija, o tome smo govorili danas, dronovi na slavonskim poljima nisu ništa esfe, nego je to polako, ali sigurno postaje, postaje dio priče da bacamo manje gnojiva, da bacamo manje špriciva odnosno da špricamo i da gnojimo samo onaj dio polja koji, koji nema jednak rast kao ostatak. to su priče koje možda danas zvuče i prepatetično, možda preromantično, ali će one itekako zvučati stvarno jel budimo iskreni, evo sad da vratimo samo kotač 10.g. unazad vidjet ćemo da nijedna godina praktički nije prošla, a da nije bilo nečeg ekstremnog, da li su to bile poplave, da li su bili požari, da li je bila suša, vjetar ili kombinacija svega, svega toga. Prema tome ipak se nešto, nešto događa, ne možemo sve svesti pod to da je to neka urota, zavjera ili ne znam što drugo, ovo je, ovo je stvarnost. Čuli smo i od državnog tajnika podatke koji možda ne zanimaju toliko obične građane jel su dosta stručni, koji su to naši privredni subjekti koji moraju raditi analize, koji moraju davati izvješća i koji na kraju krajeva imaju svoje rokove i planove za izvršenje toga cilja. Ali u svakom slučaju evo tema koja će u narednim godinama biti sigurno tema o kojoj će se puno razgovarati, ali ja bi volio od, više od toga da Hrvatska iskoristi svoje i potencijale i svoj geografski položaj, na kraju krajeva i svoje znanje i svoje tehnologije i da Hrvatska možda u nekom vremenu stvarno bude puno energetski neovisnija od toga što je, što je što je danas. Mislim da idemo ka tome cilju, koliko brzo o tome se da razgovarati, ali u svakom slučaju evo drago mi je bilo čuti ove podatke jel mnoge sam podatke naučio i od kolega i kolegica iz ostalih klubova koji su ponešto rekli o, o toj temi i mislim da nismo potrošili uzalud vrijeme, čak štoviše mislim da smo ga iskoristili na, na jedan dobar, dobar način da evo i mi nešto i ponešto saznamo o ovim temama, evo hvala vam lijepo. Evo imamo nekoliko replika, prva je poštovani Stipan Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću, pa evo koliko je ova tema, a i rekao bih i mnoge slične teme ovaj interesantna našim saborskim zastupnicima, kolegama iz oporbe, vidljivo je u njihovoj nazočnosti. Ispričavam se g. Paviću i kolegici, ali ovaj često puta oni nama znaju tu predbacivati nešto koliko je nazočno itd. zastupnika, a vidimo da ih na ovakvim temama nema. No nije to sad bitno, ovaj ono što sam htio naglasiti, dobro u svemu tome vidimo da ustvari najveći zagađivači u svijetu su industrijski najrazvijenije države svijeta, Kina, Indija, SAD, Europa hvala Bogu nije u tome, a poglavito RH mislim da se može pohvaliti sa tim, sa tim ekološkim otiskom koji je apsolutno prihvatljiv za sada. Vidljivo je da, da su najveći proizvođači poljoprivreda, pa sam htio pitat što u poljoprivredi učiniti kako bi taj otisak i dalje ostao takav kakav treba? Hvala. Hvala lijepa uvaženi kolega, kolega Šašlin. Da, pa ja mislim da su tu svi oni koji žele sudjelovati, biti i nešto i naučiti i o tome govoriti, to je bitno. Podatak koji je iznio kolega Miletić, evo recimo jedan od podataka koje sam ja čuo da od ukupno 100 nečega kad je u pitanju CO2 otisak na RH otpada 0,08%. Prema tome, tu nije da ga Hrvatska ne može riješiti. Drugi podatak je bio kojeg je iznio kolega Pavić da se vraćamo na 1880.g. ili 900., sasvim ta možda dva nespojiva svijeta koja ćemo mi jako teško spojit, s jedne strane stremiti višem standardu, više zaposlenih, većoj industrijalizaciji, a s druge strane čuvati ovo, bit će teško. U poljoprivredi smatram da je to ekološka proizvodnja, navodnjavanje i

i slažem se s vama, trebamo poduzeti sve što je moguće da u samoj poljoprivrednoj proizvodnji imamo što je moguće manje zagađenja i što je moguće manje emisija stakleničkih plinova. da ne bismo bili licemjeri onda bismo trebali i našim uvoznicima koji uvoze nakon toga tu hranu koju mi ne možemo proizvesti, da se uvozi hrana iz zemalja koje rade takvu istu poljoprivrednu proizvodnju jer nema smisla da se mi ovdje trošimo, imamo veće troškove za poljoprivrednu proizvodnju, imamo skupe poljoprivredne proizvode, a nakon toga zbog smanjene proizvodnje nakon toga se uvoze proizvodi iz drugih zemalja koje

jednostavno bavit se nedozvoljenim radnjama kada je u pitanju otisak CO2, evo to je jedan od, od primjera. Prema tome, ono što komparativna prednost Hrvatske mora biti fokus, mora biti prioritet. Mi možemo proizvesti sve ono što, okej ne možemo biti samodostatni u 100% svih poljoprivrednih proizvoda, to je nemoguće, ali ne možemo si dozvolit da mi ovdje štedimo svoju proizvodnju, da proizvodimo manje, da proizvodimo ekološki čisto, to će otić negdje dalje, a da s druge strane uvezemo nešto što nije poštovalo standarde, slaba nam onda vajda od toga što imamo manji otisak CO2, a jedemo ili konzumiramo neku hranu koja je bitnije zagađena nego što je bila naša koja je otišla negdje dalje.

Ali isto tako ste govorili i o otisku CO2, odnosno emisijama CO2 i spominjali Hrvatsku, Europu u odnosu na ostatak svijeta. Pa mislim da je tu ključna u stvari svijest građana o klimatskim promjenama i tome što si sami radimo. I mislim da tu Hrvatska i Europa su daleko ispred ostatka svijeta i možda je tu najbolji primjer kad je bio covid i kad se pogledala iz svemira Kina u vrijeme prije covida i za vrijeme covida kad su sve pozatvarali, onda mislim da tu nekako gubimo bitku u borbi sa klimatskim promjenama zbog ostatka svijeta. Kad bi se svi ponašali kao Hrvatska i kao Europa mislim da bi tu bitku dobili. Bojim se da moramo kao građani svi skupa poraditi da i ostatak svijeta shvati gdje smo, a to je jako, jako teško u ovom trenutku. Hvala. Pa ne bih ništa posebno dodao. Dobro ste vi to kolega obrazložili i to je točno, to smo vidjeli iz ovih pokazatelja, a i mnogi su govorili o tome, da li trebamo strahovati tko će postati novi predsjednik SAD-a, kako će se ta bitka nastaviti. Prema tome, tu mi ne utječemo možda toliko puno, ali se slažem sa ovim dijelom. Čuvajmo mi sebe, to mislim da je nekako najbitnije, pa i Europa i Hrvatska kao dio te priče sigurno mogu tu odraditi onaj dio posla koji smo si zadali, a da opet ne ovisimo puno o ovome o čemu govore i drugi zastupnici. Edukacija na prvom mjestu od vrtićke dobi zasigurno je nešto što ima smisla, ali slaba nam vajda ako drugi ne poštuju ono što smo si zadali.

imali prije 50 godina problem sa viškom vode na poljoprivrednim površinama, a sada upravo imamo problem sa manjkom vode na poljoprivrednim površinama. Pa evo, smatrate li vi budući mi danas raspravljamo o ovom zakonu, da li će to ipak ovaj zakon dati neke pomake oko tih rješenja oko klimatskih promjena koje ćemo i mi moći prenijeti dalje na naše poljoprivredno zemljište, naše poljoprivredne površine jer znamo da nam je potrebno sada upravo ti sistemi navodnjavanja jer vode nemamo više u kanalskim mrežama kako smo prije imali. Hvala. Hvala lijepa poštovana kolegice Zmaić. Neće ovaj zakon sigurno riješiti to pitanje, ali je ono što ide ka rješenju da se što više govori o tome. Ja sam siguran da ćemo u narednih 4 ili 5 godina imati još barem 5 ili 6 zakonskih izmjena koje će se odnositi na sve više segmenata društva koje u biti kreira otisak CO2. Slavonija primarno ima ovaj ovaj problem nedostatak vode na poljoprivrednim površinama u sušnim mjesecima s tim da ne možemo sve podvući pod navodnjavanje. To em poskupljuje cijelu priču, cijelu proizvodnju. Možda nekada nije dostatno. Mi se moramo vratiti onome što smo imali prije, a to je da s tom i bioraznolikosti koju Hrvatska i Slavonija još imaju i upravljanjem voda, odnosno velikih voda da ih iskoristimo i upumpamo u sustave kanala kojih i hvala bogu na području cijele Slavonije, Baranje i Srijema imamo i na taj način čuvamo vodu za vrijeme kada će doći suša. klimatske promjene su itekako vidljivo i sve ono što se događa, pa evo recentno sada i na Islandu vidimo što se događa sa erupcijama vulkana itd. Dakle, itekako nas treba brinuti što se događa oko nas i na koji način nešto činimo. Kolega je iz Mosta govorio koji su najveći zagađivači zapravo u svijetu, a u isto vrijeme ti najveći zagađivači zapravo proizvode najviše upravo solara odnosno panela. Dakle, sa jedne strane imamo potrebu za nadomjestkom, za hidro ili termo elektranama ili nuklearkama, s druge strane imamo evo proizvodnju onoga što će nam proizvesti takvu energiju, a moraju stvoriti Hvala lijepo uvažena zastupnice Perić. Da, isprepliće se ta priča, evo tema i koju ste …/Govornik se ne razumije./… i vi i gospodin Pavić. Tako je, oni nam proizvode solare, zagađuju a onda ga mi kao štitimo. Mislim još uvijek to nije vjerojatno kompatibilno u tom smislu, ali zato kažem uvijek će velike nesreće, a one se događaju, a izazvane klimom potaknuti to razmišljanje o klimitu. Tu nema govora dok vam se nešto ružno na žalost to tako ispadne, dok se nešto ružno ne dogodi možda ne razmišljamo toliko o tome i ne pridajemo tome tolike značajke. Ali ja mislim da i to mislim da bi nama morao biti primarni cilj da mi Hrvatsku postavimo onako kako to Hrvatskoj ide na ruku, da koristimo svoje prirodne potencijale i da su hrvatski građani i svjesni i da koriste tu jeftiniju, a zdraviju ekološki prihvatljivu energiju. I posljednja replika poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala vam lijepa. Poštovani kolega kad malo gledamo, ne znam vjerojatno je već bilo govora o tome kakvi su udjeli pojedinih grana i gospodarstva i ostaloga glede emisije stakleničkih plinova u EU, onda je nekih 77% energetika, poljoprivreda 10 i pol posto, industrijska prerada 9%, 3,32 upravljanje otpadom. Što se tiče Hrvatske gledano u EU mi smo u onoj donjoj trećini po emisiji stakleničkih plinova u kilo tonama ekvivalenta CO2. Naravno da država mora imati svoj nekakav program mjera, to sam ja pitala evo i državnog tajnika kako da se približimo onom cilju, kako da eto pridonesemo klimatskoj neutralnosti. Međutim, glede same Hrvatske sigurno su razlike u regijama kako na koji način može koja regija čemu doprinijeti. Sigurno je tu i doprinos ne samo državnih politika, nego i samih građana. Činimo li mi uopće dovoljno na edukaciji i informiranju građana i kako to recimo napraviti na nivou Slavonije, na nivou ne znam nekih industrijskih jačih gradova, kako biste vi to napravili jer činjenica je da nam edukacije nedostaje … …/Upadica Ante Sanader: Goran (HDZ)** Hvala vam lijepo uvažena zastupnice Marić, pa evo u ovih nekoliko replika koje su bile u biti smo dotaknuli sve segmente. Ne može biti isto naravno u Slavoniji, možda Međimurju, Dalmaciji, Gorskom kotaru, Lici zasigurno postoje stvari koje se mogu brže, učinkovitije uraditi na jednom dijelu, geografskom dijelu Hrvatske u odnosu na neki, na neki drugi, ali kao i za sve edukacija od najranije predškolske pa i vrtićke dobi. Ovo je naš planet, planet jednako svih stanovnika zemlje, a ima nas negdje malo ma… više od 8 milijardi, prema tome tu isto treba tražiti pomak, tu i evo i resorno ministarstvo pa i Vlada sa svojim strategijama, planovima sigurno da treba edukaciju uvrstiti u nešto što su prioriteti u onoj gornjem dijelu svake strategije. Hvala lijepo.

pretpostavljam kolega Ivanović da ste mislili da ovaj prijedlog zakona koji je trenutno na stolu neće utjecati na ovaj dio oko poljoprivrede, ali i sam Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog omotača sigurno Tako da možda je tu bilo malo nezgodno, nezgodno ste se izrazili. No, dobro. Vidim da smo se svi složili oko, oko one jedne teze, a to je da ne smijemo biti licemjeri i ukoliko se primimo jednog posla i ukoliko želimo voditi računa o zaštiti ozonskog omotača i ako kažemo da ćemo onda smanjiti npr. upotrebu automobila na fosilna goriva i povećati upotrebu automobila na električnu energiju da onda moramo paziti s druge strane da se ta, da se ta vozila na električnu energiju onda ne pune na punionicama koje dobivaju struju iz fosilnih goriva. Vrtimo se zapravo u krugu. Trenutno smo u takvoj situaciju, ono što sam rekao i u raspravi u ime kluba, trenutno smo u takvoj situaciji da nažalost najveći svjetski zagađivači se nisu uključili u borbu za zaštitu ozonskog omotača, da se nisu uključili u borbu u pravom smislu riječi za smanjenje stakleničkih plinova i dokle god se to ne postigne nećemo imati prave rezultate. Rekao sam u raspravi ako ovako nastavimo ovim tempom za pretpostaviti je prema nekim pokazateljima da ćemo otprilike za 40-ak godina doći na nivo od 1980. godine, prema tome veliki i dalek je put da dođemo na ono što bismo trebali imati, a od nas se očekuje da poduzimamo neke radnje i to se propisuje na portalima, to se daleko reklamira, pa onda kažu nemojte više koristiti proizvode u koji sadrže kloroflor i ugljik, smanjite upotrebu automobila, veli smanjite konzumiranje mesa i mesnih proizvoda, kupujte lokalnu hranu. Došao sam do one točke gdje sam se htio obratiti s obzirom da ste pričali o poljoprivrednoj proizvodnji ili kupovina lokalne hrane. Ovdje se misli kupite lokalnu hranu prvenstveno zbog toga što znamo što kupujemo, to je prva stvar, a druga zbog toga što nemamo onih troškova za transport koji zapravo opet uzrokuju proizvodnju ugljeničkih plinova. Prema tome vrtimo se u malom, u krugu i nonstop se vraćamo na to da će onaj tko se ne bavi ekologijom, onaj tko neće ekološki proizvodi bit će u prednosti u smislu cijene i uvijek će moći plasirati svoje proizvode jer ga nitko ne kontrolira. Zato je izuzetno važno da se mi svi zajedno i svi resori zajedno uključe u to da se onda to i ograniči. Ok, ne možemo proizvoditi na način kako smo proizvodili dosada, bavit ćemo se ekološkom proizvodnjom, ali onda moramo voditi računa o tome da i oni proizvodi koje uvozimo da su proizvedeni na ekološki način. Bez toga nećemo postići ono što trebamo postići jer ćemo opet onima koji su zagađivači omogućiti na ovaj način da proizvode više, da više prihoduju, da imaju veću dobit i bit će opet pred nama u prednosti. Ja ću vam reći jedan evo primjer, evo tu su kolege iz Slavonije, slučajno evo prije nekoliko dana u jednom društvu razgovarali smo o jednom proizvodu koji se kod nas često koristio, a zove se Tuberite. To svi znate koji ste iz Slavonije što je to, kod nas se više ne može kupiti. Znači kod nas je to zabranjena kupnja tog proizvoda, međutim pronašla se rupa i to se polako uvozi iz BiH. Prema tome, Prema tome, postoje i dalje problemi, kazne su velike, da se razumijemo ako se neko, ako se nekog uhvati da šverca taj proizvod u automobili to nije prijavio itd. kazne su ogromne, novčane kazne. Međutim ne može se svaki automobil pregledati, ne može se sve prekontrolirati tako da i dalje se događa da to dolazi na naše tržište mislim odnosno u našu proizvodnju i kod naših poljoprivrednika koji trebaju to da bi zaštitili svoje proizvode. Evo samo jedna mala digresija. Nadalje, rekli smo da trebamo smanjiti konzumaciju mesa i mesnih proizvoda. Ne znam to je neka preporuka, ali kako ćemo to provesti u praksi, gotovo nemoguće i ukoliko ćemo mi i ovdje se truditi opet da proizvedemo jeftinije odnosno meso na ekološki način, da smanjimo emisiju CO2 prilikom te proizvodnje, kao i prilikom same poljoprivredne proizvodnje na polju mislim da nećemo dobiti one rezultate koje trebamo dobiti jer ćemo opet imati uvozni lobij koji će dovesti meso koje je jeftinije i opet će biti prodano i korist će se kao i sve ostalo. Na kraju krajeva znate i sami što se sad događalo, mogli smo bit i bili smo izloženi tome da odemo svi zapravo u velike trgovačke centre i kupimo meso za kobasice i za zimnicu jer jednostavno nije se moglo drugačije kupovati. Rekao sam već i ponovit ću još jedanput. Mislim da su, da je većina stanovnika RH, a posebice stanovnici sjeverozapadnog dijela su svjesni šteta koje nastaju jer su nastale na njihovoj imovini, nastaju gotovo svako… svake godine. To su štete ne samo od poplava, prošle godine su bile poplave, ali tu su i vjetrovi koji uništavaju krovove, uništavaju automobile, tu je i tuča, takve tuče kakve smo vidjeli prije 2 godine, to nismo vidjeli nikada, niti naši roditelji niti naši djedovi, prema tome, to su veliki problemi, a sve je to uzrokovano zapravo sa emisijom CO2 i tih stakleničkih plinova koji zapravo uništavaju ozonskim omotač. I zamolit ću još jedanput, ovaj put u svoje ime, s obzirom da je ovo moja rasprava, zamolit ću i državnog tajnika i sve one koji se bave tim poslom, da pokušamo se usmjeriti u to, kao što je rekla i kolegica, da budimo svijest za zaštitu okoliša, da budimo svijest za smanjenje emisije CO2 i da pokušamo što ranije kod naše djece to usaditi da bismo imali bolju budućnost. Hvala. Evo, molim vas prije nastavka da pozdravimo učenice i učenike Škole za primalje iz Zagreba, koji su naši gosti na galeriji. Sad imamo replike. Prva je poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. I sami ste sad u ovoj raspravi naveli, a i bilo je već riječi koje su to mjere koje bi mi svi mogli poduzeti da bi doprinijeli smanjenju emisije stakleničkih plinova, pa između ostaloga i to kako se hranimo, kako odvajamo otpad, kako gospodarimo otpadom, kako kompostiramo, kako provodimo energetsku obnovu, je li se vozimo na eko način, itd. svijest svih građana nije ista. Nije im dovoljno samo reći jedite ovako, jedite onako, nego je potrebna snažnija kampanja informiranja i edukacije. Jedna od mjera je sigurno i energetska obnova obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, itd. i sad sam našla na podatak da je Vlada RH donijela odluku da se do 2024. g. osigura 70 milijuna eura za energetsku obnovu obiteljskih kuća kuća i onda kad gledate izvješća o provedbi mjera, onda je tamo jedna rečenica da je potrebno poraditi o većem obuhvatu tih kvadratnih metara, gdje se postavljaju, recimo, solari, 350 tisuća. Hoće li to biti dovoljno … .../Upadica: Vrijeme./... novaca i jesu li građani dovoljno motivirani da idu u energetsku obnovu svojih kuća? Hvala. Poštovana zastupnice, zahvaljujem na ovom pitanju. Naime, slučajno sam prije nekih godinu, godinu i pol dana imao priliku čitati puno o tome kako se radi energetska obnova kuća i kako se radi obnova zgrada i koji su tu problemi. Naime, činjenica je da ovih nekoliko milijuna eura možda neće biti dovoljno u ovoj godini, ali postoji mogućnost da se naši sugrađani pripreme za sljedeću godinu i da se onda, s obzirom na potražnju koja će biti ove godine, odnosno .../Govornik se ne razumije./... će biti ove godine da ukoliko se uoči da je da je premalo novaca izdvojeno, da se onda u sljedećim godinama izdvoji više novaca i da se zapravo u proračunu taj novac rezervira. No, imamo i još jedan problem, ta energetska obnova ne ovisi samo o državi, ne ovisi samo o jedinicama lokalne samouprave nego ovisi i o samim našim građanima jer i oni moraju izdvojiti jedan dio novaca da bi se to napravilo i tu je dodatni problem jer bojim se da nisu svi dovoljno ekonomski moćni da bi to napravili. Sljedeća replika, poštovani Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolega Pavić. Energetska kriza koja nas je pogodila prošle godine, prije svega mislim na poskupljenje električne energije je, rekao bih, raspirila onu staru mantru koja se skroz govori kad je u pitanju zamjena fosilnih goriva za neka druga, a to je, to su nuklearke. Ta rasprava se vodi i kaže se da su, da je nuklearno gorivo odnosno nuklearne elektrane su puno ekološki čistije od elektrana na ugljen i na neke druge, pogotovo na fosilna goriva i jednostavno, Francuska je išla u tom smjeru i radi puno nuklearnih elektrana. Da li se tu ipak djelomično radi i o tome da pojedine tehnike i tehnologije će se željeti prodati kao nešto bolje, uspješnije,

koji je bio i prisutan, ako se ne varam na odboru kad smo razgovarali o alternativnim izvorima energije pa je na tom našem odboru bio prisutan i g. Tadić, znači naš uvaženi stručnjak koji se bavi, između ostalom i problematikom koju ste spomenuli, prema tome, on govori o nuklearnim elektranama i rekao je, definitivno da ne postoji čišća energija od nuklearne energije. E ovaj nivo koji je trenutno u svijetu prisutan kod zaštite, odnosno za zaštitu tih elektrana i zbrinjavanja otpada i svega ostaloga, on kaže da je to definitivno 100% dobro i kvalitetno i da tu nema nikakve opasnosti da bi se nešto događalo za ljude, ali moraju se poštivati propisi. To je bila njegova napomena. Uz to je još napomenuo i one probleme u vezi udara, kad su pitali za Krško, veli, to je zapravo, ukoliko dođe raketa, nemoguće je da se bilo što desi jer je to takva zaštita … .../Upadica: Hvala potpredsjedniče HS-a, pa evo, na neki način ste me prozvali sad prije, dobro da sam se prijavio za repliku, prije nekih 7, 8 godina sam sam došao tu prvi put u Sabor, onda sam naivno isto u jednoj raspravi, a to sam već i nekoliko puta ponovio, govorio o tome kako je ekološki najprihvatljivija nuklearna energija za proizvodnju električne energije. E tad su me svi manje-više popljuvali jer percepcija u javnosti je tad bila složena tako da su svi bili okrenuti protiv nuklearne energije. Evo već sad, samo par godina poslije znači to je nekih 7, 8 godina, stvar se okreće skroz drukčije, a klimatske promjene, znali smo za njih i prije 20 godina. Zato ja sam potpuno uvjeren da za proizvodnju električne energije, ali ne samo za to nego i za prijevoz čak, velikih tereta gdje se mogu ugrađivati nuklearni reaktori u brodove, da je ekološki najprihvatljivija ustvari nuklearna energija,

Poštovani kolega zahvaljujem što ste potvrdili ono što sam rekao. Ja sam vas prozvao, ali ne u negativnom smislu ovaj puta. To ću drugi put i slažem se. Velim razgovarao sam nakon toga i sa gospodinom Tadićem i stvarno sam dobio dodatne informacije koje su bitne za to i smatram da nema razloga da sumnjam u ovakve izjave s obzirom da to pokazuju i svi podaci koji su bili, došli iz Francuske jel' tako? Na kraju krajeva i neke druge zemlje su se počele kretati u tom smjeru, doduše Njemačka još uvijek ne u potpunosti, ali mislim da će i oni promijeniti svoj smjer i da će morati napraviti nešto da to bude malo drugačije, jer jednostavno tako da ćemo vidjeti što će biti u sljedećim godinama i koje će biti preporuke onda od strane EU prema nama. vozilima na električni pogon kao alternativi mogućoj za vozila koja koriste fosilna goriva što je na neki način i svojevrsni sada trend u svijetu itd. No međutim, postavlja se pitanje što sa materijalima odnosno elementima koji se koriste za proizvodnju tih električnih baterija poput litija, poput nikla itd. za čiju proizvodnju odnosno eksploataciju se čak ostavlja puno veći, puno štetniji ekološki otisak nego samo korištenje fosilnih goriva, a isto tako pitanje je i samog zbrinjavanja kasnije tih baterija itd., pa bih volio čuti vaše mišljenje o tome. Hvala. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Evo ja vam neću reći svoje mišljenje, ja ću vam reći mišljenje koje je zapravo ishod iz jednog istraživanja koje su napravili Nijemci koji su prije dva, tri tjedna objavili i rekli su zapravo da je proizvodnja električnih automobila i nakon toga zbrinjavanje otpadnih tvari iz električnog automobila daleko skuplje i daleko štetnije za okoliš nego što je to zapravo korištenje vozila na fosilna goriva. Na žalost to je trenutno tako i dokle god se ne riješimo tih problema i dokle god ne nađemo pravo rješenje za te probleme imat ćemo zapravo ono što sam rekao jedno malo licemjerstvo. Sa jedne strane koristimo vozila na struju, a s druge strane ih punimo tamo gdje koristimo zapravo ekološka goriva da bismo tu struju dobili. Prema tome, vrtimo se u krugu i dokle god ne nađemo ta rješenja imat ćemo isti problem koji imamo i sada. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega 1971. godine Washington post donosi veliko istraživanje da će se zbog upotrebe fosilnih goriva u idućih 5 do 10 godina dogoditi ledeno doba. Ista institucija koja je radila to istraživanje, znači znanstvenici koji ga čine Kolumbija university u duhu korištenja također fosilnih goriva do 90-tih godina prošlog stoljeća nagovještavaju globalno zatopljenje koje je i danas aktualno. Ne negiram niti minoriziram klimatske promjene, međutim u posljednjih pedesetak godina svjedoci smo raznih katastrofičnih najava koje su se na kraju pokazale kao katastrofa je li zapravo istina negdje između. Jer često puta imamo dojam kao da se stvara jedna nova ideologija gdje na kraju ispada da je čovjek kriv što postoji jer uništava prirodu. Evo pa molim vas vaš komentar. Poštovani kolega na svu sreću predviđanja koja su oni dali nisu se ostvarila. To bi bilo i malo previše. U ono vrijeme, nivo industrijske proizvodnje i danas to je zapravo neusporedivo. Kada bismo to stavili u današnji kontekst to bi značilo da bismo za godinu dana bili gotovi. Jel' tako? Prema tome, to oni su to malo pretjerali na sreću našu i vidite vraćamo se i u istraživanjima uvijek se vraćamo zapravo na 1980. godinu. Znači nema ono '71., '71. je bilo u Hrvatskoj nešto sporno pa onda se to ne spominje puno. No, hoću reći činjenica je da se promjene dešavaju. Ne znam jeste li sad pratili malo u posljednje vrijeme što se dešava opet na Grenlandu, ono opet odlamanje velikih santi leda, opet problemi sa zatopljenjem. Pojavljuje se zapravo, imaju problem gore i sa životinjama koje gore žive. Nemaju više zapravo normalnog života. Prema tome, promjene su velike ne samo na Grenlandu i pogledajte naše gorske krajeve. Pogledajte na kraju krajeva našu Hrvatsku, našu gorsku Hrvatsku, nemamo snijega. Znači problemi su tu. Mi moramo mijenjati svoje navike.

Slijede završne rasprave poštovana Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolege i kolegice. U izlaganjima i raspravama koje smo danas imali priliku čuti vezano za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja možemo zaključiti i utvrditi da je Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja donesen krajem 2019. godine, da je postojećim zakonom preneseno 9 direktiva EU, te ovim izmjenama i dopunama prenosimo još 2 direktive EU. Da je u međuvremenu EU donijela nove propise u području EU EU sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova koji reguliraju uspostavu i primjenu metodologije za emisijske jedinice koje se dodjeljuju besplatno operaterima postrojenja od 2021. godine i to je jedan od bitnih razloga da se ovim izmjenama i dopunama zakona osigura usklađivanje sa pravnom stečevinom EU. Također Također u razdoblju od 2013. do 2020. godine trgovanje emisijama stakleničkih plinova bilo je propisano odlukom Komisije EU koju je odluku nužno sada brisati iz postojećeg zakona i sve reference koje su vezane uz istu odluku. Ovim izmjenama i dopunama zakona mijenjaju se i rokovi obveze predaje količine emisijskih jedinica, zatim obveza operatera obavještavanja tijela državne uprave za zaštitu okoliša po pitanju svake njihove promjene, izdavanje operateru besplatne količine emisijskih jedinica za kalendarsku godinu, obveze operatera postrojenja o predaji količini emisijskih jedinica u registar Unije te se mijenjaju rokovi o dostavi izvješća o korištenju sredstava dobivenih od prodaje medicinskih jedinica putem dražbe koje izvješće mora dostaviti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to tijelo Državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, te se ovim izmjenama i dopunama zakona još i usklađuju novčani iznosi iz kune u euro koja je naša službena valuta u RH. Naglasak ovih izmjena i dopuna Zakona i usklađivanje s pravnom stečevinom EU otklanja nejasnoće u postojećem zakonu s ciljem učinkovitije i transparentnije primjene zakonskih propisa. Na kraju želim reći da je ovaj dobar prijedlog izmjena i dopuna zakona te će ga klub HDZ-a i podržati. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Evo ja ću kratko budući da nije došao moj kolega. Ja ću završnu riječ u ime našeg kluba. Rekao sam već u našem izlaganju odnosno u mojem izlaganju u ime kluba da ćemo ovaj zakon podržati jer ovdje zapravo ne vidimo ništa sporno. Da moramo trgovati sa tim jedinicama, znamo da moramo, da moramo prilagoditi odnosno promijeniti valutu, moramo i ono što je pred nama je da se potrudimo da iako smo mali, iako u malom postotku sudjelujemo u onečišćenju, moramo se potruditi svim silama da probudimo svijest kod svih, ne samo kod naših građana, nego i kod ostalih koliko je to maksimalno moguće, da se potrude da bude ta emisija stakleničkih plinova što je moguća manja, što je moguće manja. Ja se nadam da ćemo s obzirom na sve ove rasprave koje smo ovdje imali, da ćemo svi zajednički i vladajući i mi iz oporbe, svi mi iz oporbe poduzeti sve što je moguće da evo zajedno sa tajnikom i ostalima, napravimo jedan globalni pristup tako da to bude zajednički pristup nekoliko ministarstava da se vide onda rezultati što je moguće …/Govornik Evo s ovim smo iscrpili raspravu, zahvaljujem državnom tajniku sa suradnicom. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro u 9,30 s Prijedlogom zakona o Izmjenama i dopunama kaznenog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. broj 615.